Уважаеми колеги, продължаваме с нашата работа. Господин Костадинов желае декларация. Заповядайте, господин Костадинов. госпожо Киселова. Понеже днес започнахме с декларации, които бяха посветени на националната памет, и понеже националната памет много често бива фалшифицирана или скривана, нека да отбележим нещо, което не трябва да се забравя никога. И то е, че България в днешните си граници не претърпява почти никакви, всъщност не почти, никакви териториални загуби след края на Втората световна война заради два факта. Първият факт е, че България в крайна сметка се нарежда на страната на антихитлеристката коалиция, макар и в края на Втората световна война. И втората причина е голямото партизанско движение в България, антифашистко движение, което, между другото, е признато като основна заслуга българската антифашистка съпротива на България в борбата срещу хитлеристката коалиция. И това е записано в протоколите на Парижкия мирен конгрес, който всъщност завършва с подписването на Парижкия мирен договор 1947 г., благодарение на който България единствена от държавите – членки на Тристранния пакт, завършва Втората световна война с повече територия, отколкото е започнала. Всички останали губят. Станахме свидетели обаче през последните години на постоянно фалшифициране на историята. Днес тези хора, които бяха виновни за това, че България беше на страната на Тристранния пакт и беше съюзник на Хитлер, се превръщат едва ли не в национални герои, превръщат се също така в мъченици. Започнаха да ги титулуват за национален елит, който, видите ли, бил изтребен от Народния съд. Даже изфабрикуваха и дата – 1 февруари, която дата има за цел да почете паметта на тези национални герои. Обаче каква точно е истината за тези национални герои? Тези национални герои, които са осъдени от Народния съд, приемат поредица от законодателни мерки в България, които са отхвърлени след това като недемократични, меко казано. Приемат антисемитско законодателство включително, което заради съпротивата обаче на една голяма част все пак от българското общество в крайна сметка не е финализирано докрай и заради това България остава единствената държава от съюзниците на Хитлер, която спасява своите евреи. Това не пречи обаче да се разгърне мощно репресивно движение в страната, насочено срещу антифашистката съпротива, което води до това, че са избити хиляди, хиляди антифашисти. Ако трябва да съм точен, официалният брой на убитите със или без съд и присъда е повече от 4000 души. Цялото партизанско движение е 12 000, което означава, че на практика всеки трети партизанин е бил убит. Но не е само това. Българското правителство, след като приема Закона за защита на държавата, въвежда и специална награда – награда, която е от 50 хил. лв., което е огромна сума пари по това време. 50 хил. лв. по това време струва един апартамент в София. 50 хил. лв. се дават на всеки, който отреже партизанска глава. И има изплатени много пари, милиони тогавашни, български, като награди за хората, които са рязали тези глави. Тъй като историята в България много често бива скривана, смятам, че е време да я покажем, за да не допускаме повече нагло фалшифициране на българската история и пренаписването на тази история. Ето Ви деянията на тези, които ще бъдат почетени утре. (Показва снимка.) Отрязаните глави на убитите партизани Желязко Кърмов – Йозо, Стойчо Аврамов Миневски и Иван Пашинов от отряд „Христо Ботев“. снимка) – от отряд „Антон Иванов“, поставени в Батак. Има и още – нещо, което вече това може да го намерите в интернет. Но това, което сега ще Ви покажа, е оригинална снимка. Ето я оригиналната снимка. (Показва.) Четири отрязани партизански глави. Това са различни, между другото, снимки. Тази снимка е част от пропагандната кампания, която е правило българското правителство тогава. Тези снимки са били поставени на специални информационни пропагандни пана в центровете на българските градове и села, за да може да се виждат за назидание и никой да не си помисли да тръгва срещу държавния ред тогава и срещу Хитлер, разбира се. Хората, които са зад главите, отрязаните, са съратници, другари на убитите партизани. Те след това също са екзекутирани. Тази оригинална снимка е от 1943 г., 28 август, даже отзад е датата. Това е българската история. Четенето на декларации за почитането на паметта на главорези, защото наистина говорим за главорези, тоест хора, които режат глави, ги наричаме главорези, е проява на голяма ненавист спрямо Защото безспорен факт е, че Народният съд осъжда и хора, които са били несправедливо осъдени, но също така безспорен факт е, че една голяма част, даже по-голямата част от осъдените, абсолютно заслужено намират своите присъди. Между другото, да кажем и още нещо, което фалшификаторите на историята редовно забравят, или всъщност знаят, но не казват такива народни съдилища има в цяла Европа по това време и те издават десетки хиляди осъдителни присъди. Една голяма част от тях са смъртни присъди. В Германия са екзекутирани повече от 30 хиляди души. Много често фалшификаторите на историята дават пример с Нюрнбергския процес, където казват: в Германия са осъдени на смърт само 12 души, а в България са осъдени на смърт 2000. Само че това не е вярно, защото Нюрнбергският процес е просто един от многото процеси и той е само единствено за ръководството на нацистката партия. Само единствено! Нещо повече, в Германия се изграждат огромни лагери тогава за германски военнопленници, които с нищо не се различават от тези, които са били за германски военнопленници в Общият брой на официално отчетените загуби след края на войната, забележете, на германски военнопленници, загинали от глад, тоест те са били уморени от глад в буквалния смисъл на думата, е над 1 милион души. И за това нещо има достатъчно историческа литература, има включително и заведени дела за компенсация след 60-те и 70-те години, изплатени са и пари и така нататък, и така нататък. Това е историята, която се опитват да скрият съвременните фалшификатори. докато ни има нас от ВЪЗРАЖДАНЕ, историята ще бъде показвана такава, каквато е. Ще използваме парламентарната трибуна, за да я разказваме без емоция, но с чест, защото един народ, който не си познава историята, не заслужава да има история. това, с което ще приключа декларацията на ВЪЗРАЖДАНЕ, е да повторя за пореден път идеята, която имаме от години насам. България има нужда от Ден на националното помирение, защото са дадени много жертви в братоубийствената, почти гражданска война. Ние не стигаме до класическа гражданска война, но имаме всички признаци на водене на такава война, в която са дадени хиляди жертви от едната и от другата страна. Имаме нужда от Ден за национално помирение. И това помирение ще бъде началото на възраждането на българската нация. Защото, докато отбелязваме само едни жертви, а другите се правим, че ги няма, и казваме, че това тук не съществува, което го показах, и то се скрива и се фалшифицира, България няма да има бъдеще по този начин. Защото на паметника, който е до НДК, на който утре ще отидат някои от Вас, има имена на главорези редом до имена на незаслужено убити хора. Ето това е гавра. Не може да слагаш невинно осъдени хора, защото има и такива от Народния съд, редом с главорези, които са рязали глави, получавали са пари за това. И между другото, има хора, които получиха реституирани апартаменти след 90-а година, закупени от техните бащи или дядовци с парите от отрязаните партизански глави. Ето това е нашата история в момента, нека да си го кажем. Имаме и добри, и лоши моменти в нея, но ако искаме да продължим напред, не трябва да продължаваме с повторение на разделението от миналото. И без това сме достатъчно разделени в настоящето.

защото в противен случай нашата страна просто няма бъдеще. А ние от ВЪЗРАЖДАНЕ горещо вярваме в бъдещето на България и няма да спрем да се борим за това то да бъде такова, каквото са го искали нашите възрожденци – България да е силна, независима, свободна и обединена държава.

по § 5? Не виждам. Закривам разискванията. Първо ще подложа на гласуване текста на вносителя за § 5, Вариант 1, който Комисията не е подкрепила.

4: „1. В изречение първо след думата „ликвидация“ се добавя „и заличаване“. 2. В изречение четвърто след думата „заличава“ се добавя „от съда“.“ За да си спомним за какво гласуваме. Моля, гласувайте редакционните предложения.

от влизането в сила на Закона за вероизповеданията – 2 януари 2003 г.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6 и предлага да бъде отхвърлен. Предложение от народните представители Тома Биков, Младен Маринов и Христо Терзийски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

отхвърлен. Гласували 173 народни представители: за 3, против 122, въздържали се 48. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване

представители: за 173, против и въздържали се няма. С това приключихме второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Преминаваме към следващата точка в нашия дневен ред,

От името на вносителите, кой ще представи… Господин Йордан Иванов – заповядайте. добре министърът да е тук.

Заповядайте, господин Иванов, да представите искането за изслушване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин министър Иванов, уважаеми колеги народни представители! Причината да искаме това изслушване е е обществената поръчка, която е обявена от служебната власт за ремонт на републиканска пътна мрежа на стойност 2 млрд. 250 млн. лв., която сума, за да бъдем коректни към изслушването, може да нарасне до 4 милиарда и половина, тъй като възложителят е обявил така, че може допълнително, ако има ресурс, да харчи още 100% от парите. В духа на всичко това и в духа на това, че нашата политическа сила се води от прозрачност, считаме, че това е важно и честно към българските граждани. Провеждаме това изслушване, за да разберем становището на министър Иванов, който, нека бъдем коректни, той е министър от две седмици и е важно какво мисли да прави по така започнатите действия от служебната власт. Без да оспорваме по какъвто и да е начин, колеги, необходимостта от това, че републиканската пътна мрежа трябва да се ремонтира, необходимо е да има сключване на такива договори. Много сериозно притеснение буди у нас фактът, че методиката, по която ще се оценяват компаниите, е непрозрачна, тя е несъстезателна, тя е субективна и това, което прави, е, че дава власт на възложителя да сключи договор с който реши, без значение от това той каква цена е предложил. По същността си това, което казвам, е вреда за бюджета, крие корупционен риск и ощетява българския данъкоплатец. И нека бъда по-конкретен. Става въпрос за девет района на България, по ориентировъчно 250 милиона на район. Господин Иванов, има направена такава методика на оценка, че една компания може да даде оферта 120 милиона, друга 240 милиона, но Вие сте напълно овластен, тоест директорът на АПИ е напълно овластен само поради някакви субективни критерии да ощети бюджета и да се договори на по-високата цена. И нека дам пример. Тогава, когато се договаряте с компании за де факто четири милиарда и половина, е недопустимо да има въведено условие за това как планира компанията да доставя материали и тя, ако според Вас е дала добър план, Вие да се договорите със 100 милиона повече с нея. Не е допустимо в методиката да се каже, че трябва компанията да има план за механизация, тоест, ако добре е планирала как да транспортира машините си, Вие да се договорите със 100 милиона повече със създадената компания. Забележете, има въведено условие как компанията планира да изпълни дейностите. Ами, колеги, те компаниите кандидатстват, защото имат експертиза, защото знаят как да изпълнят дейностите. Но ако на уважаемия господин министър повече му харесва как някоя компания предлага да изпълни дейностите, отново в рамките на изискванията, разбира се, то това, което ще стане, е, че той ще се договори с нея. Всичко това буди сериозни притеснения за корупционния риск, който стои насреща, буди притеснения за това, че бюджетът ще бъде ощетен. Ние в началото на това управление казахме, че ще бъдем остър критик на властта и в момента правим това. Не е правилно това, което е започнала служебната власт, и очакваме, господин министър, да кажете Вие какво ще предприемете. В духа на изложеното, но и нещо важно като политически въпрос, господин министър – видимо АПИ е решила да изхарчи четири Непрестанно се обяснява, че има дупка в бюджета и се чертаят от сутрин до вечер апокалиптични сценарии и едновременно с това върви поръчка за четири милиарда и половина. И заедно с това българските общини в продължение на няколко месеца не са получили една стотинка по Националната програма. Аз зная, господин министър, че централната власт априори обича да раздава и не обича да децентрализира, но в духа на казаното от мен искам да питам какви ще бъдат приоритетите на Министерството на регионалното развитие, тоест отново ли ще приоритизираме републиканската пътна мрежа, която е 19 000 км и се поддържа, колеги, от три приходоизточника. Общинската пътна мрежа, която е 19 000 км, се финансира от един приходоизточник. Какви са приоритетите и как планирате, като няма пари, да харчите четири милиарда и половина, а българските общини още не са си получили парите по приложение № 3. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. За изслушването има и още един вносител – заповядайте, господин Добрев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Вълчев, уважаеми колеги народни представители, уважаеми колега Иванов! В края на октомври миналата година се оказа, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила една от най-мащабните поръчки на сума около 2,250 милиарда лева, която е с тенденция да стане четири, както разбрахме. Тази огромна поръчка създава и също толкова много въпроси. На първо място, редно е да изясним защо поръчката беше обявена полулегално, а на въпроса на медиите защо търгът не е официално съобщен, пресцентърът на АПИ отговаря с краткото изречение: „Въпрос на решение.“ Ето защо се присъединих и към днешното питане. Намирам за политически неадекватно, колега Иванов, министър, който не може да стигне до кабинета си, защото е такъв от 10 дни, и Вие три пъти го викате вече в Народно събрание, а така внимателно изпускате да поканите на изслушване и да даде повече информация шефът на АПИ, който достатъчно добре, детайлно е запознат как е формирана поръчката, какви са били критериите, как въобще е изготвена и направена. Не знам дали е случайно обаче, че ПП пропускат и факта, че в техните редици е и бившият министър Андрей Цеков, който може днес да се включи с пояснителни неща – как работим поръчките, как са изготвени. Не знам дали в изслушването умишлено досега е пропускана министър Коритарова, но пък затова нейният колега е тук и се надявам да се включи активно в дискусията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛЕТА КУЗМАНОВА: Благодаря, господин Добрев. Министър Иванов, заповядайте.

Аз ще се опитам да бъда максимално информативен поне на базата на информацията, която имаме, с която съм се запознал, а с която може би Вие не сте запознати, ще Ви я предоставя също. Към настоящия момент е обявена обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет „Ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на страната“ по девет обособени позиции. Обособена позиция № 1 – Район 1: областни пътни управления Видин, Враца и Монтана. Обособена позиция № 2 – Район 2: областни пътни управления Благоевград, Кюстендил и Перник. Обособена позиция № Район 3: областни пътни управления Бургас, Сливен, Ямбол. Обособена позиция № 4 – Район 4: областни пътни управления Варна, Добрич, Шумен. Обособена позиция № 5 – Район 5: областни пътни управления Разград, Русе, Силистра, Търговище. Обособена позиция № 6 – Район 6: областни пътни управления Плевен, Велико Търново и Габрово. Обособена позиция № 7 – Район 7: областни пътни управления Пазарджик, Пловдив и Смолян. Обособена позиция № 8 – Район 8: областни пътни управления Хасково, Кърджали и Стара Загора. Обособена позиция № Район 9: областни пътни управления Ловеч и София. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 2 млрд. 250 млн. лв. без ДДС. Прогнозната стойност на всяка една от обособените позиции е в размер на 250 млн. лв. без ДДС. Срокът на изпълнение, уважаеми колеги, е четири години, тоест на позиция за една година основни ремонти около 62 милиона лева. Пак повтарям – четири подготвителните дейности, свързани с обявяване на посочената поръчка, са стартирали през месец януари 2023 г. Въпреки влошеното състояние на значителна част от републиканската пътна мрежа на територията на страната заради липсата на адекватно поддържане през последните няколко години последващи действия за изпълнението на това решение не са предприемани и процедура не е била обявявана. Същевременно в Агенцията има изготвен голям обем от технически проекти за основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа, за изпълнението на които е изразходван значителен публичен ресурс. (посочва папката), уважаеми колеги, след малко на контрола повечето въпроси са именно по тези теми и са за пътищата, и ще отговарям конкретно за всеки един от тях. Проектната готовност е в резултат от възлагано проектиране през 2022 – 2023 г., когато със заповеди на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложено на директорите на 25 областни пътни управления да проведат много процедури за изработване на технически проекти за основен ремонт на пътища с голяма дължина, включително и над 30 км. Процедурите за проектиране са публични и са публикувани в интернет профила на купувача на Агенция „Пътна инфраструктура“ и нейните е специализирани звена – областните пътни управления. Голяма част от проектите са минали през съгласувателна процедура, а екологичната и устройствената са приключили или са в ход към момента и могат да бъдат процедирани и възложени за изпълнение от Агенцията. Възможност за възлагане на ремонтна дейност е единствено открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. В допълнение, вземайки предвид необходимостта от предприемане на своевременни действия по осигуряване на безопасни условия за преминаване на републиканската пътна пътна мрежа, с цел разширяване на кръга от потенциални изпълнители, осигуряване на възможност за извършване на едновременни ремонтни дейности върху повече отсечки, в Агенцията е прието да бъдат обособени девет района вместо шест, както е било на преден етап – някои колеги може би знаят, включващи прилежащите областни пътни управления със съответните участъци от републиканската пътна мрежа. Основен мотив за провежданата процедура по реда на Закона за обществените поръчки е съкращаването на сроковете за възлагане и оптимизиране в голяма степен на управлението и контрола по време на изпълнение на обектите. Рамковото споразумение в конкретния случай се сключва въз основа на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки съгласно чл. 81, ал. 1 от ЗОП. Именно откритата процедура осигурява в най-голяма степен свободна конкуренция и публичност при провеждането ѝ. Доказателство за това са постъпилите в системата ЦАИС 46 оферти. Колеги, 46 оферти! Това означава, че има изключително голяма конкуренция и интерес за участие в процедурата. Водеща за АПИ при откриването на процедурата е възможността за реализирането и изпълнението на повече проекти за предвидения в Закона срок от 4 години, за който се очаква да е в сила рамковото споразумение за всеки от районите, включени в поръчката, така че да може състоянието на републиканските пътища да се подобри в по-кратък срок. В тази връзка и предвид вече взето през януари 2023 г. от тогавашния управителен съвет решение за провеждане на открита процедура – сключване на рамково споразумение, към настоящия момент Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява вече планирано и прогнозирано възлагане. Дължината на републиканската пътна мрежа, която е посочена в процедурата за всеки от районите, както и влошеното състояние на републиканските пътища в страната поради липсата на провеждане на такива процедури в последните няколко години, ясно показват че обект на възлагане ще бъдат сериозни като обем пътни участъци. Искам да отворя една скоба, че през 2023 г. са възложени само 30 процедури, през 2024 г. – нула. Нито една! Тоест ремонтите на републиканската пътна мрежа са били сведени в нищото, тоест не са се случвали. Републиканските пътища са автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Като габарит, експлоатационни характеристики и натовареност на трафика те се различават от характеристиките на общинските пътища. Отделно републикански участъци са включени в трансевропейската транспортна мрежа. този контекст от потенциалните изпълнители се очаква да имат капацитета и възможностите не само да изпълняват обекти от републиканската пътна мрежа, но и да имат ресурса за навременно изпълнение на няколко обекта в обхвата на различни райони в страната и всички те със съответните особености, отразени в конкретния проект по тях.

за критериите, аз се базирам на информация, която съм получил от Агенция „Пътна инфраструктура“, за техните мотиви. Така че по отношение на използваните в процедурата критерии за възлагане на поръчката по чл. 70 от Закона за обществените поръчки – икономически най-изгодна оферта, следва да се отбележи, че възлагането на принципа на най-ниска цена не води до избор на най-оптималната оферта и практиката го е показала. Давам следните примери: избраният за изпълнител участник веднага след сключване на договора, където се играе по най-ниска цена, веднага иска неговото изменение, тъй като, за да спечели, е оферирал нереално ниска цена. Ако желаят господата народни представители конкретна информация, бих могъл да я предоставя, включително и за миналата година са сключвани такива договори на най-ниска цена, как са се развили събитията. Тъй като е дал най-ниска цена, отказва да сключи договор и такъв се сключва с класиране на трети или дори четвърти участник, което е било масово през 2023 г. Трети пример – поради предложена нереална цена спечелилият се отказва и процедурата се прекратява, като следва да се обяви нова такава. Предметът на обществената поръчка се отнася за строително-монтажни работи на републикански пътища, тоест в пълно съответствие с разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Възложителят в конкретни случаи изисква от потенциалните участници процедурата опит в изпълнението именно на такива сходни дейности по отношение на обекти от републиканската пътна мрежа. Поставеният критерий за опит за изпълнение на поръчката е съобразен с предмета, стойността, обема, сложността и основните принципи на Закона, предвидени в чл. 2, ал. 1 от ЗОП, предвид което възложителят не счита, че критериите за подбор са завишени. Изборът на вида процедура е напълно съобразен със Закона и нормативните разпоредби на действащото законодателство при извършването на строително-монтажни работи на републиканските пътища. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е преминала задължителен контрол през Агенцията по обществени поръчки, като последната издава окончателно становище. Използваната в настоящата поръчка методика

Изборът на вида на процедура е напълно съобразен със Закона и с нормативните разпоредби на действащото законодателство при извършването на строително-монтажни работи на републиканските пътища, но основен мотив за провеждането ѝ остава реализирането на максимален брой строително-монтажни работи на републиканските пътища, основен мотив за провеждането ѝ е наистина нашите пътища да бъдат поддържани, защото през последните две години това на практика не се е случвало. Последният ведно с възможности за съкращаване на сроковете за възлагане и оптимизиране в голяма степен на управлението и контрола по време на изпълнението на обектите ще допринесе за основния резултат, с който се цели именно повече основно ремонтирани километри на републиканската пътна мрежа за по-кратък период от време. Към настоящия момент е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Бих искал да подчертая, че основният мотив за провеждането на процедурата остава реализирането на максималния брой ремонтни дейности на републиканските пътища пътища на територията на страната, разширяване на кръга от потенциални изпълнители, намаляване на времето за обявяване и избор на изпълнител за всеки обект, както и осигуряването на възможността за извършване на едновременни ремонтни дейности върху голям брой участъци в цялата страна. Това са били и мотивите на моя предшественик, по времето на който се възлага тази процедура. От всичко казано дотук сами можете да се направите изводите, че няма как да се говори за липса на прозрачност и липса на обективност. Разбира се, в дискусията тази тема ще я дискутираме и аз ще поставя своите виждания по въпроса.

трябва да се запознаят с обективната информация. На първо място, това е огромното забавяне по възлагането на ремонтни работи по републиканските пътища. Резултатът е видим какво е състоянието в момента. Необходими са спешни ремонтни дейности и обезопасяване на републиканските пътища в страната. И второ, наистина ще помоля колегите в своите изказвания, и аз не бих го направил никога и като министър, да не се противопоставят различни програми и мерки, насочени към развитието на регионите и подобряване на живота на всички български граждани, като в случая тук беше спомената Инвестиционната програма на общински проекти, която зависи от приемането на бюджет в 2025 г., как тя ще се дореализира. Това е видно и ясно на всеки един народен представител, защото мисля, че тук няма такива колеги, които не са запознати какъв е редът и наличието на правни основания тя да продължи, какъвто е Законът за държавния бюджет. Такъв в момента няма. Възлагането на ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа в никакъв случай не е и няма да бъде за сметка на общините. Никога! Напротив, ще бъде в полза на общините, защото голяма част от пътищата, които са предвидени да бъдат ремонтирани, обслужват именно общинските центрове и съответните населени места. Освен това по републиканските пътни участъци преминават всички български граждани и наша отговорност е да им осигурим безопасни условия на пътуване. През редица общини минават републикански трасета, които спешно се нуждаят от ремонт, бавен вече с години. Това е в помощ на местната власт и подобряване на социално-икономическото развитие на региона. Финансирането на ремонтните дейности ще намали неравенствата между регионите, защото добре поддържаните пътища помагат и на бизнеса, и на обикновените хора. Позволете ми най-накрая да добавя само още нещо, именно че самите общини имат възможност да включат в Инвестиционната програма проекти за ремонтни дейности на общинската пътна мрежа и са я имали. Така че в прерогативите на народните представители при гласуването на бюджета за какви критерии и какви проекти ще бъдат записани в приложение № 3 на чл. 107, ако има такова, и то дали ще бъде изпълнявано е изцяло във Вашата воля. Благодаря. Благодаря, министър Иванов. Колеги, преди да продължим, ми позволете да поздравим гостите от община Главиница, област Силистра, които са в Народното събрание по покана на народния представител Левент Мемиш от парламентарната група „Демокрация, права и свободи – ДПС“. Добре дошли в българския парламент! (Ръкопляскания.) Продължаваме нататък. Господин Вълчев, Вие искате ли да добавите нещо към изложението на министър Иванов? На този етап не. Уважаеми колеги, минаваме към първия кръг въпроси. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС –

Благодаря Ви, госпожо Председател. Първо искам да благодаря на вносителите на изслушването, защото тази тема е важна и касае цялото българско общество, а е и много важно да бъдат обяснени всички тези неща, които висят в публичното пространство и внасят неяснота или будят съмнения относно прозрачност, относно това как се възлагат поръчките, какви са изпълнителите, защо така се е постъпило. Аз това, което чух от Вас, господин Иванов, са притеснения за прозрачност, за критерии, за приоритизиране на проектите, както и за пренебрегване на общинските проекти за сметка на републиканските такива и на финансиране от централния бюджет. В тази връзка, първо, искам да напомня, че програмата, която беше приета за финансиране на общинските обекти, беше приета с гласовете на парламентарната група на ГЕРБ, беше по предложение на господин Борисов и Ви уверявам, че ние ще продължим да държим това да бъде един от приоритетите в регионалното развитие на общините, тоест те да имат достъп до това финансиране и да бъдат ясно обявени техните проекти. Що се отнася до въпросните процедури, моят конкретен въпрос ще бъде в две насоки. Първата е: възможно ли е да има дублиране на дейности, господин Министър, между поръчката, която сега е приключила, и предходните поръчки за ремонтни дейности, защото имаше такива? И естествено, най-важният въпрос, който е и неизвестно в уравнението: осигурено ли е необходимото финансиране и имаме ли гаранция от страна на Министерството на финансите, когато е разработвана тръжната процедура, и разбира се, най-важното сега, затова, че ще бъдат финансирани тези ремонти на републиканската пътна мрежа, а няма да останат само пожелателни, като рамкови споразумения, което неведнъж се е случвало? В това отношение искам да уверя и господин Добрев – не го виждам в залата, защото той имаше притеснение, че всички ние ще обесим новия министър, преди да сме го изслушали. В никакъв случай не е не е отправено към него като критика това, което се случва. Смятам, че българските граждани имат правото да получат тази информация и да разберат какво се случва. Развитието на републиканската пътна мрежа, не само нейното поддържане, но и изграждането на такава, наистина ще даде равенство на регионите, доколкото е възможно. Всички ние страдаме от това, че нашите пътища не са в достатъчно добро състояние, така че се надявам след четири години на хаос най-после да бъде въведен ред в поддържането на републиканската пътна мрежа и в изграждането на тези обекти, които са от национално значение. Господин Министър, към Вас е моят въпрос. Разбира се, може да отговори и господин Вълчев. КУЗМАНОВА: Благодаря, госпожо Кирова. Министър Иванов, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Кирова! На двата въпроса ще отговоря така, господин Вълчев може да ме допълни с някоя по-конкретна информация: По отношение на това дали ще се дублират – може би имахте предвид по двете програми – общинската и тази, която е на Агенция „Пътна Ами то предходен търг просто не е имало. В никакъв случай няма да се дублират. Не. Вие, предполагам, всички сте имали възможност, които са били в предходния парламент, когато се приемаше бюджет 2024 г., в приложение № 2 към чл. 107 са описани поименно тези проекти. Аз нося предвижданията на Агенция „Пътна инфраструктура“ за бюджет 2025 г. за тези проекти и в никакъв случай няма как да се дублират. Вероятността някой участък от същия път да се наложи да бъде доремонтиран не го считам за дублаж. Така че да се прави така наречен ремонт на ремонта, няма как да се случи, тоест нещо направено вече да се довършва върху него. Разбрах въпроса Ви, няма да се дублира. Краткият отговор е не и няма как да стане. Затова казвам, че тези справки могат да се сравнят, да ги предоставя на народните представители и те да се уверят сами, че няма да има такова дублиране. На втория Ви въпрос. Ще повторя това, което казах в изложението, че предвидената сума от 2 милиарда и 250 милиона без ДДС е за четиригодишен период. Истината е, че

на практика средствата не са достатъчни, защото тук са и текущите ремонти на пътищата, и тази капиталова програма, която Агенцията пуска, но все пак това е за период от четири години. И вече е Във вашите ръце – може да промените това приложение № 2 при приемането на бюджета. Ние ще го представим, разбира се, кои са приоритетните обекти. Надявам се, че останалите средства ще бъдат разпределени приоритетно в тези четири години, когато тези два милиарда трябва да бъдат инвестирани в поддръжка на нашите пътища. Проблемът е, пак ще го повторя, че последните две години не са извършвани такива основни ремонти и вече състоянието на пътната мрежа е значително по-влошено в сравнение с това, когато са се извършвали. И това е един от основните ми мотиви към днешна дата да не се предприема действие да се прекратява тази процедура, защото рискът е голям, така да се изразя.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на първия въпрос краткият отговор пак е не, а дългият е, че гарантираме, че няма да се случи такова нещо и не се случва. На втория въпрос. Когато сме започнали тази процедура, имахме уверение, че ще има пари в бюджета за този проект. КУЗМАНОВА: Благодаря господин Вълчев. От парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“? Заповядайте. Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Вълчев! Безспорно е, и това не е ново явление, че в инвестиционния процес, що се касае до пътното строителство, имаме няколко съществени проблема – планира се лошо, възлаганията са мудни, проектирането и изпълнението често са некачествени. И в този смисъл смятам, че обявената процедура по същество е правилният подход да се преодолее един от проблемите, от които страда инвестиционният процес в областта на пътното строителство. Това ще позволи едни бързи възлагания да бъдат направени тогава, когато са необходими, реално ще се спестят едни около девет месеца от проектната готовност до започване на изпълнението. И това е подход, който аз лично подкрепям. Считам обаче, че в конкретния случай той е изправен пред редица рискове и тези рискове произтичат от общата макроикономическа обстановка в пътностроителния сектор, който, ако се погледнат исторически данни, показва ясни признаци на пазарна сегментация, която не е естествена в една нормална пазарна среда – разпределение на държавата по географски принцип между пет или шест основни икономически групировки и свързаните с тях компании по един или друг начин. В такъв един случай, в такава една конюнктура, както отбелязва между другото и Съдът на Европейския съюз в решение по едно бележито дело от 17 юни 2021 г., рамковите споразумения в неконкурентна среда задълбочават конкурентния дефицит. Защо? Защото ние реално затваряме пазара, ограничаваме го допълнително за един четиригодишен период между още по-ограничен кръг участници.

в настоящата документация, в изискванията към изпълнителите, в критериите за подбор и оценка достатъчно гаранции, че това възлагане за четири години няма да доведе до допълнително ограничаване на конкуренцията в пътностроителния сектор и ще гарантира най-доброто ценово и качествено изпълнение на въпросните обекти? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛЕТА КУЗМАНОВА: Благодаря, господин Цеков. Заповядайте, министър Иванов, за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоянов, държа още веднъж да повторя, че изборът на критерии и методика и обявяването на процедурата са направени по време на служебния кабинет. Може би препоръка и към Вас, ако някой ден, дай боже, се върнете на тази позиция, на която сте били, да бъдете по-експедитивен в работата и да направите нещата така, че да бъдат във вида, в който Вие смятате, че трябва да бъдат. Но е факт, не знам какви са били мотивите, не ви упреквам, че година, повече от година, просто не са се провеждали такива процедури. За 2023 г. са проведени само трийсет, за 2024 г. нито една. Буквално за две седмици не мога да се запозная с всички детайли, които са довели до подобни управленски решения или не-решения. Наистина не мога да кажа, а моя практика е да не съдя своите предшественици и не е моя работа, и се надявам и след мен да бъде така. В крайна сметка тази процедура, Вие и сам го казахте, че дава възможността в рамките на тази година да започнат закъснели вече дейности – прекалено закъснели. тъй като ми е докладвано, че са минали всички контроли както през Агенцията по обществени поръчки, така и контрол през Върховния не само тук, в Агенция „Пътна инфраструктура, но и всяка една община се възползва от този механизъм за избиране на изпълнители. Приемам решението на госпожа Коритарова, отчитайки факта, че ако в момента се предприемат действия в посока да се прекрати тази процедура и се тръгне към други варианти, ние безвъзвратно ще закъснеем с ремонтите на пътищата. Не подлагам под съмнение интегритета на хората, които заварих към днешна дата. Ако вие излезете и ми кажете, понеже господин Вълчев сте го назначавали Вие, а той е корумпиран, още днеска го освобождавам и прекратявам процедурата. Това е краткият ми отговор. Благодаря.

Благодаря. Порочна практика през последните няколко години е възлагането на ин хаус процедури през държавното дружество „Автомагистрали“ което за много кратко време се утвърди като една от най-големите пътностроителни фирми в България. През 2018-а и 2019 г. по метода на ин хаус бяха сключени два договора за над 2 млрд. лв. за довършване на автомагистрала „Хемус“. След това за още 1 млрд. лв. се сключи договор за скоростния път Ботевград – Видин. Държавната фирма обаче в разрез със Закона за обществените поръчки сключи договори за подизпълнители, без да има това право. Причината по всяка вероятност е, че „Автомагистрали“ ЕАД няма капацитет да изпълнява подобни обекти, въпреки че би следвало да има, след като получава договори за изпълнение на национални обекти. В тази връзка е и моят въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството: защо, след като раздава на подизпълнителя работа и не може да изпълни тези дейности, за които е сключило договори, държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД продължава да участва в търгове, като използва това, че отговаря на условията, изкуствено получени от ин хаус възлагането? Какво е Вашето виждане относно ин хаус възлагането, през което доказано се крадат средства, и ще продължи ли през Вашия мандат тази порочна практика? Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Министър Иванов, заповядайте за отговор. Благодаря, уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги! Аз ще съглася с това, което чувам в залата, че въпросът е малко извън темата, и ще отговоря така: Първо, наистина казусът с ин хаус поръчките беше широко дискутиран в пленарната зала от народните представители, само че моите спомени са такива, че включително народното представителство не взе необходимите действия, тоест промяна в закона, за да бъде прекратена тази практика, и към момента е действащ Законът за обществените поръчка, който позволява това нещо. И всичко това, което Вие изредихте тук от тази трибуна, е така, и то през последните четири години е санирано, категорично санирано, с различни управленски решения. Така че не търсете от мен по някакъв начин аз да тръгна да правя нещо, което колеги преди мен, след като започнаха така наречените промени, и тук всички, включително и Вашата парламентарна група, влезе на тази вълна тук в парламента със своите виждания, но всеки остави своя отпечатък, който потвърди всичко направено дотук. Така мога да кажа кратко. Докато съществува тази практика и тази законова възможност, когато е необходимо и неотложно, защото има и такива спешни случаи, когато е необходимо и неотложно – примерно даваме за пътна маркировка.

тоест бих поощрил Агенция „Пътна инфраструктура“ да го направи. Като цяло не е практика, която аз поощрявам, но законът е такъв и въпросът е по-скоро към народните представители, не към мен. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“? Заповядайте. Благодаря ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Вълчев! За нас от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ е важно да се поддържа добре републиканската пътна мрежа, да се реализират ремонтните дейности качествено и в срок, а за хората от районите е важно да живеят в добри условия и те да пътуват максимално безопасно. В това отношение въпросът ми към Вас, господин Министър, е: как ще осъществите контрол върху изпълнението на поръчките? От казаното от Вас дотук разбираме, че има достатъчно подадени оферти от фирмите, така че оттук нататък следва ръководеното от Вас министерство да осигури прозрачно разходване на средствата, разбира се, с главен приоритет грижата за хората. Благодаря. Благодаря, госпожо Църенска. Заповядайте, господин Министър, да отговорите. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Църенска, ще отговоря така, може би и други колеги ще получат допълнение към техните въпроси, които зададоха. По първа обособена позиция имаме 6 участника. По втора – 3, по трета – 3, по четвърта – 5, по пета – 2, по шеста – 4, по седма – 6, по осма – 6. И на кандидата за тази позиция. Контролът трябва да го разглеждаме от обективна гледна точка, разбира се, и от субективна. Отговорен за прекия контрол и изпълнението на тази процедура е Управителният съвет на АПИ и съответно изпълнителният директор, в случая е господин Вълчев. По отношение на мен като принципал на АПИ и ръководител на това ведомство Ви гарантирам, че наблюдението ще бъде непрестанно и ще следи всеки един процес, който протича там. Това Ви го гарантирам. Разчитам, разбира се, и на Вашата бдителност и във всеки един момент, когато има постъпила информация при Вас за нарушения, за евентуални злоупотреби, те да бъдат своевременно или тук в пленарната зала, на Комисия по регионално развитие или депозирани в Министерството, за да може да вземе адекватни мерки, защото, така или иначе, процедурата все още върви. А най-важното е наистина да се осигури необходимото финансиране, за да могат да се изпълнят всички дейности. Защото и самите народни представители проявяват огромен интерес към съответни пътни отсечки в техните региони, а те са включени в тази програма и за да могат да се изпълнят всички тези проекти, трябва да има много тясно взаимодействие между изпълнителната и законодателната власт и разбиране за необходимостта от осигуряване на необходимия финансов ресурс. И пак ще повторя, в момента се доверявам на това, което е направил служебният кабинет, за да не спира този процес. Наистина, за да не спира този процес! Защото и господин Цеков го каза: с девет месеца ще отложим времето, а това е време, което мисля, че българските граждани го нямат. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛЕТА Въпрос от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“? Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председателстваща. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър, господин Вълчев! Безспорно изграждането и поддържането на инфраструктура, в това число и на пътна инфраструктура, е приоритет на всяко едно правителство. Защото качеството на инфраструктурата е основен, ключов момент за икономическото развитие на всеки един регион, на всяка една държава, защото улеснява движението на стоки, на хора, предпоставка е за инвестиции и подобряване на качеството на живота. През последните няколко години сякаш сме свидетели на една обратна пропорционалност по отношение на вложени, гласувани, използвани финансови ресурси и очаквано качество на пътната инфраструктура и изпълнението на съответните срокове. Основна задача на управляващата държавна институция, в това число Агенция „Пътна инфраструктура“, е да следи освен за качеството на ремонтните дейности, така и за изпълнението на сроковете. Все по-често ставаме свидетели на случаи, в които фирми, спечелили търгове, не разполагат с достатъчен ресурс и откъм строителна техника, и откъм човешка работна ръка, забавят изпълнението на поръчки, строителна техника и хора се местят от един обект на друг обект. И в тази връзка, уважаеми господин Вълчев, въпросът ми е към Вас: каква е практиката на Агенцията през последните години,

Заповядайте, госпожо Кирова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Много кратко! Процедурата ми е по начина на водене към Вас, съвсем добронамерена. Разбира се, и към колегите в залата ще се обърна. Колеги, много Ви моля, въпросите, които задаваме към изслушваните лица, да бъдат свързани с предмета на изслушването. Защото всякакви общи въпроси за работата на АПИ по конкретни пътища, пътни отсечки или нещо, което предполагаме, че някога трябва да бъде направено или някога в миналото не е направено, ни отклоняват от основната цел. Няма смисъл да си губим времето, а и не може да очакваме отговорите да бъдат достатъчно добре обосновани. Нямам нищо против господин Вълчев, разбира се, да отговори, ако смята, че е подходящо и е подготвен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛЕТА Господин Вълчев, искате ли да вземете отношение по въпроса, който беше поставен? Уважаеми народни представители, накратко ще отговоря на този въпрос, че за всички процедури сме сключили договори и спазваме тези договори, преглеждат се от юристите, следят се от колегите експерти и ако има някакви проблеми, винаги взимаме мерки.

Въпрос от парламентарната група на „Демокрация, права и свободи – ДПС“? Нямате. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на „Има Такъв Народ“? Нямате. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на МЕЧ? И Вие нямате. Благодаря. Преминаваме към втория кръг въпроси. Въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Заповядайте, господин Нанков. Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, господин Вълчев! Първо, трябва да отбележа, че това изслушване е абсолютно безсмислено – и като време, като място – не, и като зададен въпрос, но това ще го уточня в отношението, което ще направя няколко минути по-късно. На второ място, трябва да се извиня, господин Министър, както и колегата Кирил Добрев спомена, и не знам кога си вършите задълженията като министър в Министерството, тъй като вече за четвърти път сте тук. Имаме и парламентарен контрол, в който и нормално задаваме подобни въпроси. Дай боже да успеете да съвместявате всичко останало. Но аз все пак ще се възползвам от това, че сте тук заедно с инженер Вълчев, за да задам конкретен въпрос, свързан с предмета на следващото изслушване.

Факт е, че тя е в напреднала фаза – това, което Вие споменахте, отворени са офертите, оценяват се офертите. В тази връзка искам да задам въпрос: имате ли конкретен разчет, план-график за това кои пътища ще бъдат основно ремонтирани в рамките на тази, следващата, по-следващата – 2027 г., например? И на второ място, той е свързан въпросът с подвъпроса: имате ли стартирала процедура за строителен надзор? Тъй като, говорейки за основни ремонти, това са ремонти, за които е необходимо изготвянето и съгласуването на инвестиционни проекти, издаването на решения за строеж. И разбира се, всички реквизити в инвестиционния процес, които са належащи като участници, да бъдат включени. Конкретно аз питам: има ли стартирала процедура за строителния надзор, тъй като тези ремонти ще бъдат съблюдавани, контролирани

Господин Вълчев, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В момента в АПИ се изготвя тази процедура за строителен надзор и за изготвяне на комплексни доклади, също рамкови договори. Възможно най-скоро ще излезе тази обществена поръчка, ще я пуснем и ще имаме готовност да работим по обектите. Дали имаме план за тези обекти? За момента за тези обекти, за които ще правим това рамково споразумение, са изготвени голям обем технически проекти за основен ремонт на участъците. Те са около 65 в момента и дължината им е около 1500 км, което отговаря горе-долу на ремонтните дейности – около 4 – 5 млрд. лв. На тази база е горе-долу изчислена цената на това рамково споразумение. По тези обекти все още има проекти, все още има няколко процедури, така че първо ще се приоритизират проектите, които са със завършени екологични оценки, и впоследствие ще се направи график на останалите, когато бъдат изчистени всичките проекти. КУЗМАНОВА: Благодаря, господин Вълчев. Въпрос от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“? Заповядайте, господин Иванов. Госпожо Председател, господин Министър, колеги! Използвам в рамките на въпроса да кажа, че никога не може да бъде безсмислено за

подозирам, че неволно сбъркахте, става въпрос за 4 години или до изчерпване на финансовия ресурс. Ако има проектна готовност, може и в 2025 г. да се изхарчат тези пари. Нещо повече! Вие казвате – 40 оферти, да, де, ама Вие трябва да сключите 27 споразумения. Нали! Работата не изглежда точно така, както я представяте. Но аз искам да Ви кажа нещо важно. Съвсем конструктивно в началото на на становището на вносител казах, че ние искаме да разберем Вашето становище и разбирам, че сте министър от две седмици, тоест ние не тръгваме критично, но е важно да знаем как се разходват 4,5 млрд. български лв. На среща разбрахме, че Вие няма да отмените тази обществена поръчка, която е със съвършено субективна методика, която Ви овластява да направите каквото прецените. Това казвате – че продължавате действията на служебния кабинет. Аз сега имам една провокация за Вас. И във въпрос моля да ми отговорите. Аз предлагам в рамките на другата седмица да направя една прогноза за всяка една обособена позиция коя ще е фирмата, с която АПИ ще сключи договор. И да видим след това дали ще излезе вярно. И какво ще стане, ако излезе вярно? Благодаря, господин Иванов. Министър Иванов? Извинявайте, господин Иванов! А какъв беше Вашият въпрос към министъра?

мисля, че трябва да се отговаря. Ще повторя няколко базови неща, които казах в своето изложение. На първо място, искам Вие да бъдете наясно и със самия себе си какво твърдите: дали до изчерпване на средствата, или колко е размерът на поръчката, защото по това нещо имате объркване за колко милиарда е. В момента поръчката е опусната за 2 млрд. 250 млн.

господин Иванов. Нито един! 2023-а, 2024 г. – нито един! Господин Вълчев може да Ви ги изреди поименно. Папката е тук. Обявлението е публикувано в официалния сайт на Европейския съюз, така че прозрачността е ясна. Големият брой оферти също така говори, че голям брой фирми смятат, че процедурата отговаря на изискванията, и най-вече се е произнесла Агенцията по обществени поръчки. Аз като юрист чета документи. И на последно място, ще повторя още веднъж, ако искате, може да направите изслушване на Агенцията по обществени поръчки защо е одобрила тази методика има ли вътре субективен елемент. Ако Агенцията по обществени поръчки е некоректна, неинтегрирана, субективна, корумпирана, излезте и го кажете тук от трибуната и аз веднага ще прекратя процедурата и най-вече риска да забавим с година минимум започването, защото тогава става субективно. Когато идва всеки един и казва: дай този път, дай онзи път, тогава става субективно, разберете го. И пак казвам, ако имате съмнение в интегритета на господин Вълчев, нека господин Цеков, който го е назначил, да излезе да каже: господин Вълчев не става, той е корумпиран, и го освобождавам още до края на деня. Това е истината. Благодаря. Благодаря, министър Иванов. Въпрос от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ? Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Големите обществени поръчки през последните няколко години се възлагат на определен кръг от строителни фирми, които могат да се преброят на пръстите на двете ръце. Тези поръчки са с ограничителни за участие условия, на които отговарят определен кръг фирми, като интересен е фактът, че това са предимно фирми, на които са възложени и ин хаус поръчките. Типичен пример е и последната поръчка за ремонт за 2,25 милиарда, разделена на 9 лота. Във всяка една обществена поръчка участниците представят техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което подробно описват начините, последователността и технологията на изпълнение на строителството, в това число необходимите машини и работна ръка по време на целия строителен процес. При положение че фирмите, на които се възлагат големите поръчки, са едни и същи, няма как те да могат да изпълнят по едно и също време няколко големи обекта, тъй като все пак разполагат с ограничени ресурси, като техника, ръководен състав, технически персонал и строителни работници. В публичното пространство се изказват съмнения, че доста от големите обекти се бавят именно поради ограничените ресурси на всяка една от строителните компании, които са поели непосилни за тях ангажименти за изпълнение на много обекти по едно и също време. В тази връзка въпросът ми към председателя на Управителния съвет на АПИ и към министър Иванов е следният: следят ли МРРБ и АПИ съответствието на описателната част от техническите предложения на фирмите, сключили договори за изпълнение на обектите, и техните техните технически възможности за изпълнение на няколко обекта по едно и също време, в това число свободна строителна механизация и работна ръка, при положение че всяка една фирма разполага с ограничен капацитет? И в допълнение: защо според Вас се бави изпълнението на големите обекти? Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Петрова. Министър Иванов, Вие ли ще отговорите, или господин Вълчев, тъй като въпросът беше адресиран? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Петрова, ще кажа така: нека да не подценяваме българските компании. Фактът, че 46 компании са кандидатствали, това означава, че 46 български компании са преценили, че имат възможност да изпълняват подобни дейности, което не е малко. 46 компании никак не са малко! Второ, господин Вълчев може би ще даде информация, но по отношение на Министерството ние ще упражняваме всякакъв контрол върху това те да изпълняват съвестно своите задължения. Абсолютно всякакъв контрол ще бъде упражняван върху тях, тъй като те са органът, който е възложител и който преглежда документацията, а поне в моята практика аз не бих допуснал да се преглеждат документите, без да се четат. Не вярвам и те да си го позволят, защото наистина общественият интерес е изключително голям и хората очакват това да се случи. Вие ме питахте какво ще се случи. Аз Ви го казах: просто няма да има ремонтиране пътища.

и след това правим кръгли маси, симпозиуми, дискусии за пътната безопасност, за травматизъм на пътя. По мое мнение 90% от пътния травматизъм се дължи на лошата пътна инфраструктура.

Уважаеми народни представители, в Агенция „Пътна инфраструктура“ има дирекция АРОК, в която има 40 служители, които редовно

ни казват за наличната техника на фирмите, които поддържат, сравняват се между различните региони и се взимат мерки, да са напълно готови, когато започне зимното поддържане. Същото важи и за другите договори. Документите се четат от експертите в АПИ. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛЕТА КУЗМАНОВА: Благодаря, господин Вълчев. Въпрос от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател на Управителния съвет на АПИ, уважаеми колеги народни представители! След три години безвремие, когато нямаше даже договор с фирма за поддръжка на републиканската пътна мрежа, вече има пусната обществена поръчка за наемане на фирма за поддържане на републиканската пътна мрежа. Поздравления, първо! Разбира се, ние от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“, след като се запознахме в детайли с процедурата по ЗОП на стойност от 2 млрд. 250 млн. лв., която е пусната от АПИ, искаме да разберем следното: въпросът ми е към председателя на АПИ: какви са критериите, по които страната е разделена на 9 района, или 9 обособени позиции, а не на 6, примерно, колкото са районите за планиране, или на 28, колкото са областите в България? Благодаря Ви. Благодаря, господин Осман. Заповядайте, господин Вълчев. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Осман, накратко критериите, за да бъдат 9 района – дължината на пътната система в тези райони да е около 2000 км

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател на Управителния съвет на АПИ! Вече стана ясно, че са подадени 46 оферти за поръчка за над 2 млрд. и 200 млн. лв., което е добре и е показателно за интереса, който проявиха пътно-строителните фирми за ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в страната. Разбира се, за протокола трябва да кажем, че всички оферти са подадени в последния възможен срок, но бих искал да обърна внимание и въпросът ми е към председателя на Управителния съвет на АПИ. Според условията АПИ трябва да сключи рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за всеки от районите, а след това чрез вътрешен конкурентен избор да избере изпълнител за всеки един от основните ремонти. По време на изслушването стана ясно и информацията вече е публична – в един от районите, обособен като № 5, 5, влизат областните пътни управления – Разград, Русе, Силистра, Търговище, и са подадени две оферти. Първата оферта е на дружеството по Закона за задълженията и договорите „Варна – Разград“, а втората е на Консорциум „Пътни ремонти Север 2024 г.“. допълнение едно от участващите дружества е подало жалба в Комисията за защита на конкуренцията на 6 януари, тъй като не е доволно от полученото разяснение по процедурата от страна на и има искане за временно спиране на търга. Въпросът ми към господин Вълчев е: какво ще случи, ако се уважи подадената в Комисията за защита на конкуренцията жалба на 6 януари, какво ще случи, ако се прекрати тази процедура? Прекратява ли се съответният район – в случая № 5, или се прекратява цялата процедура и това условие за избор между трите, когато има подадени две,

Уважаеми народни представители, наистина в единия район има подадени само две оферти, но както и в други рамкови договори, това не пречи да бъде избран изпълнител. Дори може и един да е, защото документите, като ги разгледаме, може да не отговаря някой от тях. А иначе този участник си е оттеглил молбата от КЗК, така че там нямаме проблем. Благодаря Ви. Благодаря, господин Вълчев. Въпрос от парламентарната група на „Демокрация, права и свободи – ДПС“? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на „Има Такъв Народ“? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на МЕЧ? Няма. Благодаря. С това приключихме и втория кръг въпроси. За отношение от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Заповядайте, господин Нанков. Водих си записки по време на цялото изслушване. Госпожо Председател, благодаря Ви. Уважаеми господин Министър, господин Вълчев, уважаеми колеги! Първо, едно много важно уточнение тук към вносителите, а пък и към всички български граждани, които ни слушат, и към колегите в залата. Поръчката въобще не е за 2 млрд. 250 млн. лв.,

милиарда и 250 милиона, но в самите условия на процедурата е заложена възможност да бъде индексиран и приличен финансов ресурс с още 100%, тоест стават 4 млрд. и 500 млн. лв.

се плаща от държавата към съответните контрагенти, към съответните изпълнители. Тоест процедурата е въведена с рекордна за мащабите на България стойност от 8 млрд. и 100 млн. лв., на първо място. На второ място, искам да обясня въпроса, а и преди малко споменах защо това изслушване е толкова безсмислено към настоящия момент. Къде бяхте Вие, уважаеми господин Йордан Иванов, когато преди повече от три месеца, когато беше обявена процедурата, ние алармирахме каква е тази процедура, каква методика съдържа,

Малко хронология преди това обаче. На 22 октомври миналата година предупредихме официално. В моя Фейсбук профил е качено, а и в някои медии също е препечатано, че Промяната подготвя мащабно възлагане

явно за да пренасочи прожекторите от Вас на друго място. И пише, че АПИ е пуснала търгове за пътно поддържане. Ама, моля Ви се! Търговете за пътно поддържане отдавна са пуснати, договорите към него момент почти всички бяха сключени, някои бяха в процес на сключване, за да може, разбира се, така да се оправдае действието Ви, на Вас, Вашето действие, за това, че пътищата наистина в последните четири години от кашата, която забъркахте, остават без поддържане. Заприличаха на кадаиф, юфка, каквото си прецените Вие. Големият въпрос, отново го повтарям, и ще се обърна към Вас, защо днес, защо днес, а не тогава, Вие задавате този въпрос? Има три възможни отговора, господин Иванов. Първият е, защото Ви трябваха поне три месеца да стоплите. Три месеца Ви трябваха да осъзнаете какво се случва, за да

Има друг министър, има редовно правителство, вече Вие просто не контролирате процеса. Има и обективна методика, между другото, според Агенцията за обществени поръчки, но както разбрах от Вас, тя е субективна. Вие сте по-голям корифей от експертите в Агенцията по обществени поръчки. Дайте направо да я закрием и Вие да казвате коя е субективна, коя е обективна методика. Вие, предполагам, сте най-добрият експерт по обществени поръчки в държавата. Не АОП и експертите в Агенцията по обществени поръчки. И на трето място, най-вероятно, защото някоя от Вашите фирми, някоя от приближените до Вас фирми, или не е подала оферта навреме, или има пропуски в офертата и няма да бъде сигурно класирана, затова днес поставяте въпроса, а не когато ние го поставяхме преди три месеца, да бъдем подкрепени от Вас, щом сте толкова ангажирани с този проблем. Но за финал ще Ви благодаря. Все пак ще Ви благодаря за това, че провеждаме това изслушване по Ваша инициатива. С това изслушване потвърдихте нашите опасения отпреди три месеца. Само не ни стана ясно обаче какво точно целите – да бъде провален търгът. Ако е така, кажете защо сега, а не преди три месеца? Имате ли Вие личен интерес и близки до Вас хора да бъде провален сега, когато е видно кои са подалите оферти, видно е от всички, цялото общество, информацията е публична на сайта за обществени поръчки? Защо сега? Не можем да отговорим на въпроса. Дали пък целите да бъде махнат шефът на Агенция „Пътна инфраструктура“, Вашият шеф на Агенция „Пътна инфраструктура“? Ако целите това, може би отново е пример за голямо напрежение във Вашата коалиция. Неведнъж сме били свидетели на напрежение, разнобой в действията между Вас от ДБ и колегите от Промяната. Може би и това да е една от причините. Може би целта Вие е да спрете тези търгове за основни ремонти, за да могат от Агенция „Пътна инфраструктура“ да възлагат превантивни ремонти по по-високи единични цени. Може и това да Ви е целта. Не знам. Това ще преценят българските граждани. Явно е ясно само едно: че сте чакали да се сформира правителство, да си направите евтината манипулация. Няма да Ви мине номерът този път. ГЕРБ не управлява в последните четири години, така че, господин Иванов, съжалявам. Закъсняхте с това, което направихте днес.

Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Вълчев! Искрено забавление беше да слушам изказването на преждеговорившия колега, уважаемия господин Нанков, и в моето отношение бих искал с оглед коректност на фактите да направя няколко уточнения. уточнения. С това отговарям и на господин министъра относно моето мнение за господин Вълчев. Да, господин Вълчев беше назначен от мен в Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и аз стоя зад решението си. От момента, в който аз съм излязъл от Управителния съвет, тоест от Министерството на регионалното развитие, отговорност е на принципала на АПИ да провежда кадрова политика, съответно носи отговорност за дейността

Така че бих искал с това да приключа дребнотемието и да обърна внимание върху истинския проблем, а проблемът, пред който сме изправени, е относно това как да подобрим както бързината, така и ефективността в основните ремонти на пътната инфраструктура. Няма по-тъжно и по-трудно по-трудно нещо от това един министър, когато влезе в кабинета, да няма в чекмеджетата с проекти нито един проект и това беше наследство, с което се сблъскваха редица министри в последните три или четири години не за друго, а защото до 2021 г. всъщност не се проектираше, защото всичко се изпълняваше на инженеринг, под прикритието на текущи ремонти или чрез ин хаус. Това е фактът. Аз, влизайки в Министерството като министър, заварих обявени процедури през 2022-а за основни ремонти, които не бяха довършени към 2023-а, средата. Повече от една година седяха. И всъщност това са над 40 процедури, които бяха довършени. Тук е прав министър Иванов, бяха довършени заварени процедури. Оттам насетне възлагането на една нова процедура за един основен ремонт от момента, в който е обявена, поради естеството на работата и възможните обжалвания наистина отнема време. Затова подходът е верен. Подходът е верен! Изпълнението е грешно. Грешно е заради това, че пътностроителният бранш е нискоконкурентен. 46 оферти за 27 реално избрани изпълнителя не е мерило на добра конкуренция. Липсата на оферти в някои от районите, липсата на достатъчно оферти, е мерило за слаба конкуренция. Слабата конкуренция дава възможност за постигането на картелни споразумения и високи цени.

тъй като методика, която разчита 40% на оценка за това кой си е написал по-добре домашното, за да разкаже как ще ремонтира 30 км път, създава огромна предпоставка за това Вие да получите едни изпълнители, които след това, забележете, няма да Ви оферират при минимални пределни цени, а Вие ще им възлагате изпълнението на базата на най-ниската обща цена за конкретния обект, без дори да бъде съпоставена с някакъв репер, който да гарантира сега – на фазата на избора, че сте избрали тези, които са икономически ефективни. И е много лесно след това и господин Иванов тук е прав, като се съберат трите фирми, и аз също мога да направя допуск горе-долу за съответните райони, да получите цени, които са с цели 30 – 40% по-високи. И това ще се случи, не дай си боже, само защото е използвана субективна методика за оценка. Разбирам Вашето решение. Ваше право е. Политическо решение е, политическа воля и политическа отговорност е след това. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Истината е, че пътната инфраструктура в България е в лошо състояние или въобще липсва такава. Много добре знаем, че без необходимата инфраструктура няма как да имаме и развита икономика в нашата страна. Многократно тук от трибуната на Народното събрание сме заявявали за това как страда Северна спрямо Южна България примерно заради липсата на автомагистрала „Хемус“. И аз лично приветствам това, че господин Иванов е новият министър на регионалното развитие и благоустройството, и той като човек от Шумен се надявам да направи всичко възможно в рамките на неговия мандат да бъде завършена автомагистрала „Хемус“. Какви са основните проблеми за това пътната инфраструктура да е в такова лошо състояние? Основните проблеми са кражбата на средства, корупция, неправилно планиране, липса на инвестиционни проекти и опорочени процедури. За опорочени процедури през годините може да си говорим и да даваме множество примери, вследствие на което какво се оказва? Че в нашата страна кръг от фирми, които могат да се изброят на пръстите на двете ни ръце, строят най-големите обекти в страната. И тук правя препратка към процедурата, за която стана въпрос сега, че в нея изрично е написано в указанията, че строежите, които се финансират по оперативните програми, както и такива, при които средствата са едновременно от оперативни програми и от националния бюджет, не попадат в обхвата на рамковото споразумение. Много добре, но какво се случва? По оперативните програми и по националния бюджет абсолютно същите големи фирми, които се броят на пръстите на двете ни ръце, получават същите поръчки. Много правилен тук беше нашият въпрос ние получихме отговор, но аз не съм съгласен с отговора, който ни даде и министърът на регионалното развитие, и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, че те следят това, което са написали фирмите в техническата част на офертата. Няма как. И мога да Ви дам конкретни примери. При положение че една фирма, колкото и голяма да е тя, разполага с ограничен капацитет, няма как да изпълни няколко големи обекта по едно и също време. Освен това тези фирми в пътната част, които се занимават с пътно строителство, правят също така и зимното поддържане. И сега ще Ви кажа един пример отпреди един месец. Зимната обстановка в Прохода на Републиката през месец декември беше усложнена. Там Проходът на Републиката за известно време беше затворен, тъй като работеха само пет машини, които са крайно недостатъчни, за да чистят тази важна артерия. Забележете обаче, в процедурата са записани, че на разположение ще бъдат 60. Виждате каква е разликата. Пет машини на място, а в процедурата са дадени 60. И между другото, заради точно тези 60 фирми – не съм проверявал конкретната процедура, но по всяка вероятност тази, която е спечелила, тази компания е получила и повече точки и именно затова тя е спечелила. По този начин се възлагат множество процедури и няма как фирмите да бъдат изпълнители на няколко обекта едновременно. Затова те дават на подизпълнители, подизпълнителите не могат да се справят, бавят се проектите и се намират всякакви начини за удължаване сроковете на договорите или за анексиране на проектите. Не ми хареса отговорът на министъра на регионалното развитие относно ин хаус процедурите, защото явно е, разбираме, че практиката с тези процедури ще продължава и дано да не продължава като процедурата по ин хаус за автомагистрала „Хемус“, а да бъде само за примера, който даде господин министърът – за направа

които продължават и към днешна дата без одобрени проекти, договорите на фирмите изпълнители изтичат. Какво правим с тези договори? Защо не ги прекратим? Бихте ли се ориентирали към приключване, тъй като времето Ви изтече вече. Благодаря. КОСТА СТОЯНОВ: Благодаря, госпожо Председател. По тази тема има да се говори много, но аз се обръщам с един апел към министъра на регионалното развитие и към председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“: правете проекти, планирайте и направете така, че наистина да имаме изградена пътна инфраструктура, нови магистрали и да се движим по пътища, които благоприятстват движението на нашите автомобили, защото аз примерно като жител на Варна и като човек, който всяка седмица се прибира и пътува, дори вече не минавам по автомагистрала „Хемус“, да Ви кажа, а минавам по автомагистрала „Тракия“, защото между тунелите вече няма дупки, ами има кратери. КУЗМАНОВА: Благодаря, господин Стоянов. Отношение от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“, заповядайте.

госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На първо място, искам да благодаря на Министъра на регионалното развитие за коректно поднесената информация по отношение на днешното изслушване. Стана ясно, че обществената поръчка е обявена по правилата и критериите, които са устояли на изпитанията на контрола на Получили са одобрение от Агенцията по обществени поръчки и с оглед броя на участниците и подадените оферти – 46, от това, което си отбелязах, е видно, че желаещи да участват има и съответно конкуренцията при възлагането ще бъде сериозна. Решението за тази процедура, както всички знаем, е взето през януари 2023 г. и до голяма степен ни кара да се замислим защо толкова късно е обявена поръчката. През годините най-ниската цена като критерий за оценка се оказа не най-доброто държавническо решение. Доста често се даваха нереални цени, съответно спечелилият поръчката отказваше да сключи договор или съответно се налагаше да се избере избере вторият или третият класиран, а понякога се случваше да бъдат прекратени тези обществени поръчки, да бъдат възлагани наново и съответно да отнема доста време, за да се извърши даден ремонт. Преди малко чухме искане за отлагане или за прекратяване на тази процедура, съответно за обявяването на нова такава. На фона на двете години безвремие или три, господин Нанков да ме поправи колко време мина, без да се свърши нещо, мисля, че това искане е напълно абсурдно и крайно неподходящо за настоящия момент. Разбираме деликатното положение с наследството, оставено от един славен министър на финансите, и дупката в държавния бюджет, но по пътищата загиват стотици хора, а човешкият живот и безопасността на децата ни са най-важните. Средства трябва да се намерят, и то сега, защото ние не можем да си позволим още две или три години безвремие и да изоставим националната пътна инфраструктура на произвола на съдбата. Спомняме си преди години воя на политическата формация ПП-ДБ срещу лошите рамкови споразумения и ин хаус процедурите. Много ми се иска тук да напомня, от тази трибуна, че именно Движението за права и свободи предложи те да бъдат прекратени, съответно премахнати, но към днешна дата сме пак тук. Рамковото споразумение се оказа, че е една добра практика за ремонтите. Какво искаме да кажем на министъра? Уважаеми господин Министър, като отношение искаме да работите за преодоляване на неравенствата между различните региони в България. Искаме своевременни решения, а не закъснели като това за обявяването на тази обществена поръчка, защото то е закъсняло. Искаме прозрачност и честност при провеждането на обществени поръчки. Искаме контрол при изпълнението им – адекватен, системен и целенасочен. Искаме качество както при проектирането, така и при възлагането. Накратко, искаме грижа за хората, за каквато ще настояваме. Ако Вие си вършите работата, ще имате нашата подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин Енчев. Отношение от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, заповядайте.

От така изслушаната информация аз съм на мнение, че трябва да има такива изслушвания. Задължително е това, за да можем наистина да получим още повече информация, кое, до каква степен, и най-вече да се види какво е наследството на всяко едно министерство и всеки един министър, който е поел тази отговорност, да се знае какво му предстои като задача и работа. Стана ясно, че процедурата е възложена от миналата година, че е на краен етап и вече има подготовка за сключване на договори. Уважаеми господин Министър, ясно ни е на всички, че няма идеални и съвършени процедури. Всички ние знаем, че дори и да прекратите тази, а това не трябва да се допуска и според мен – тук споделям изцяло това, което се сподели от някои други колеги, че едва ли не се цели да се прекрати тази процедура, а това не трябва да се допуска, защото Вие самият казахте в изложението си, че през 2024 г. не е имало нито един сключен договор, нито една процедура. Много ми хареса това, което изтъкнахте, че ако е за сметка на гражданите, за сметка на безопасността, Вие дори сте готов да възложите и на държавната фирма „Автомагистрали“, само и само да се осигури това. Аз изцяло го подкрепям това и нашата парламентарна група На второ място, бих Ви помолил при бъдещите такива процедури да се опитате колкото се може да са по-прозрачни, колкото се може да са достояние на хората, за да може да се избегнат всякакви такива съмнения в бъдеще – за кого, как се прави, дали някой иска да възложи, за негови фирми ли лансира, или не. И тук Вашата задача – с Вашия екип се надявам да направите един сериозен контрол и санкции на тези фирми, които не изпълняват тези обществени процедури и поръчки. Ясно ни е, че това, което се допусна през последните две-три години, се отразява безкрайно много на цялата пътна инфраструктура в страната. Ясно ни е лошото наследство, което имате именно от това, че не са възложени и направени никакви процедури през 2024 г. Но подкрепяме изцяло Вашето намерение тази процедура да продължи, защото с нея се предвижда и да се съкратят сроковете, за да може колкото се може по-бързо да се започне работата. Това е от съществено значение за всички наши съграждани, за всички наши избиратели, защото те пътуват и са обезпокоени от състоянието на пътната инфраструктура, която застрашава и техния живот. На последно място, искам да кажа, че именно тези изслушвания имат смисъл, за да се види, че когато се касае за държавническо мислене, има смисъл от това да се поема отговорност и да се влезе в управлението. И аз се надявам, господин Министър, че за всички Ваши намерения и искания може да разчитате на нашата парламентарна група „БСП – Обединена левица“ да ги подкрепим, включително и с това да се заложат още средства в бюджета, за да може наистина

Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми народни представители, позволете ми да кажа

насочен такъв огромен обществен финансов ресурс в една посока, винаги трябва да сме осторожни, защото освен финансовия ресурс тук има и очаквания. Очакванията са на българските граждани. Мога да Ви кажа, че моето лично отношение към подобни теми винаги е било да се работи така, че резултатът да се вижда, а не да бъде по някакъв начин предначертан лошият край. Защото всеки един, когато поеме кормилото на властта, идва със своите виждания, със своите интереси, със своята логика. Ние буквално влязохме в крачка след дълги години – дълъг период на предсрочни избори, експерименти се направиха всякакви. За мен лично беше голяма изненада да установя, че през последните две години наистина нищо не е възлагано, нищо не е правено. Да, аз чета внимателно през медиите какви информации, какви намеци се правят и така нататък. Всеки един от случаите има своите основания да има съмнение както по отношение на тази процедура, така и на подхода, който е искан да бъде приложен от мои предшественици – за най-ниска цена, за различни чуждестранни методи за възлагане, които може би в някакъв ранен период е трябвало да бъдат приложени тук, в България, и се прилагат за друг тип инфраструктурни проекти. В крайна сметка решенията се вземат така, че да не усети данъкоплатецът, че държавата по-скоро мисли да да угоди на отделния политик, на отделната политическа линия, отколкото на собствените му очаквания за резултати от правенето на политики. Защото българският гражданин иска да кара по ремонтирани шосета, иска да не се притеснява дали ще стигне от точка А до точка Б жив и здрав, защото някъде ще пропадне или ще се подхлъзне, или ще се удари в мантинелата. Това е отговорност на всички нас. В този случай апелирам: колеги народни представители, уважаеми народни представители, когато имате конкретна информация, конкретика, а не общи постановки, облечени в медийно отражение, различни съмнения, без да е казан конкретният случай, конкретният пример, когато отделните институции са се произнесли по темата, да го оставим настрана. Но когато Вие имате конкретна информация, просто я споделете – дали тук, дали пред мен, аз ще предприема необходимите действия това да не се случи. Защото, когато говорим за инфраструктура, това касае всеки един – и избирателите на ВЪЗРАЖДАНЕ, и на БСП, и на ГЕРБ, и на ДПС, и на „Продължаваме Промяната“. Всеки един от тях е по някакъв начин свързан с всички тези процеси и те участват. След малко в контрола ще го чуем и ще видите, че моята теза може би е много правилна, защото всички въпроси са свързани с подобни казуси, които се нуждаят от решения както на народните представители, така и от възможността да бъдат финансирани тези проекти. Задачата е обща. Кой е опозиция, кой е в управление, нека да се движим в посока хората да не си трошат колите, краката и главите. Благодаря. Благодаря, министър Иванов. Уважаеми колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред. Обявявам 15 минути почивка. (След

на народните представители Божидар Божанов, Кристина Петкова, Мартин Димитров; - министър Георги Тахов на въпрос на народния представител Димитър Гюрев; Димитър Гюрев; - заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов на въпроси на народните представители Ивайло Мирчев, Иван Белчев, Искра Михайлова и Даниел Проданов;

на 9 въпроса на народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос на народния представител Любен Иванов; на 2 въпроса на народния представител Христо Терзийски; - министър - министър Жечо Станков на 6 въпроса на народния представител Ивайло Мирчев; - министър Иван Иванов на народните представители Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Искра Михайлова, Даниел Проданов, Йорданка Фандъкова; 2 въпроса на народния представител Любен Иванов; на Мартин Димитров; на народните представители Надежда Йорданова и Свилен Трифонов; на 7 въпроса на народния представител Свилен Трифонов; на 2 въпроса на народния представител Стела Николова;

Митковски; - министър Петър Дилов на въпрос на народния представител Мартин Димитров; Димитров; - министър Силви Кирилов на въпроси на народните представители Васил Пандов и Ивайло Мирчев. Откривам и редовния парламентарен контрол за петък, 31 януари, който ще продължи приблизително 3 часа. Първи на въпрос ще отговаря министърът на финансите Теменужка Петкова. Въпросът ще развие Мартин Димитров относно искане за извънреден конвергентен доклад за присъединяване към еврозоната. Заповядайте. Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Днес, госпожо Министър, „Демократична България – Продължаваме Промяната“ внасяме два законопроекта. Единият това частните болници да правят обществени поръчки, което ще спести значителен обществен ресурс. Да видим как ще гласува Народното събрание. Вторият законопроект е за Министерството на вътрешните работи, който отново спестява значими разходи, включително предвижда поетапно освобождаване на пенсионерите. Така че ние работим за това да помогнем да има възможност за създаването на бюджет с 3% дефицит, госпожо Министър. искаме да Ви попитаме – Вие имахте разговори с компетентните международни финансови институции – поискахте ли подобно на Хърватия към България да бъде приложен подобен подход? Знаете, че инфлацията в Литва е с процент и половина – 1,5 процентни пункта, по-ниска от средната в Европейския съюз, в еврозоната, така че при това положение това основание да бъде извадено като аутлаер. Знаете, че при Хърватия беше прилаган такъв подход. Вие поискахте ли и това беше ли Ви отказано? Това е важен въпрос, да знаем, госпожо Министър, защото много хора, включително финансисти, задават въпроса защо още сега не поискахме такъв конвергентен доклад. В този предварителен разговор, който Вие сте имали, безспорно тази тема е засегната. Сега ние подкрепяме, като не бъде поискан такъв януари, да бъде поискан февруари, но въпросът е защо губим този месец. Вие чухте днес изказването на госпожа Кристин Лагард, която каза следното нещо че България има напредък, чухте и че България трябва да поиска конвергентен доклад. Това ѝ бяха думите. Дори точното словосъчетание, което използва, е, че едва ли не може вече да е поискала. Това са точните думи, които тя е казала. Така че, госпожо Министър, кажете ни защо наистина януари – това беше Вашето първоначално намерение – защо още януари не поискахме такъв доклад?

според публикуваните на 17 януари 2025 г. данни на Евростат за инфлацията в страните от Европейския съюз референтната стойност на критерия за ценова стабилност към декември 2024 г. се изчислява на 2,5%. Инфлацията в България за същия период е 2,6%, което означава, че с данни към декември 2024 г. инфлацията е с 0,1 процентни пункта над референтната стойност. Както знаете, според разпоредбите на Договора за функциониране на Европейския съюз ценовата стабилност е налице, когато средният темп на инфлацията за период от една година преди осъществяването на прегледа не превишава с повече от 1,5 този в трите държави – членки на Европейския съюз, с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност. За изчисляване на референтната стойност на критерия за ценова стабилност се използва 12-месечният среден темп на инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени, като се взима средноаритметичната стойност на темпа на инфлацията в трите държави с най-ниски темпове на инфлация към съответния месец и към нея се прибавя 1,5. При изчисляването на референтната стойност се взима предвид и динамиката на цените в държави, за които е определена като статистическа нетипичност, или така наречения аутлаер. Определянето на държави за такива със статистическа нетипична инфлация и изключването им от критерия за ценова стабилност е решение, което се взима от Европейската комисия и Европейската централна банка при изготвяне на конвергентните им доклади на база на анализа по утвърдена методология. За разглеждане на една страна като статистически нетипична, тоест за изключването ѝ при изчисляване на критерия за ценова стабилност, трябва да е налице комбинация от две условия: Първото условие е темпът на инфлация в съответната държава да е значително под средния в еврозоната. И второ, инфлацията да е породена от специфични за страната фактори, извънредни фактори, които не могат да се разглеждат като представителни за инфлационните процеси в еврозоната. Същевременно новото правителство, нашето редовно правителство, продължава интензивната работа по подготовка на страната ни за членство в еврозоната, включително по изпълнението на критериите за членство. В тази връзка на 20 януари тази година проведох среща с председателя на Еврогрупата Паскал Донахю и на Европейската централна банка госпожа Кристин Лагард, както и с еврокомисаря Валдис Домбровскис. Европейските институции приветстват напредъка на страната ни в подготовката за въвеждане на еврото, както и сформирането на редовно правителство. Консенсусно е мнението, че България следва да изиска доклади при изпълнение на критериите за членство в еврозоната. Потвърждението на отчетните данни, че страната ни изпълнява всички технически критерии за членство, ще бъде и необходима предпоставка за официалното ни искане за изготвяне на извънредни конвергентни доклади. Важно е да се отбележи, че при оценката си Европейската комисия и Европейската централна банка анализират и устойчивостта при изпълнение на всички критерии, което е предпоставка за получаване на положителна оценка от страна на Европейската комисия и Европейската централна банка. Поради това правителството работи усилено и систематично по подготовка и на държавния бюджет за 2025 г., който следва да отговаря на съответните критерии за дефицит. Също така се подготвя и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025 – 2028 г. и се работи за финализирането на Националния средносрочен фискалноструктурен план на Република България, с който да потвърдим ангажимента си за поддържане на макроикономическа устойчивост и фискална дисциплина в средносрочен план. Тоест от страна на европейските институции от нас се очаква устойчивост по отношение на тези показатели в следващите три години. Благодаря Ви.

Тоест планът, за който Вие ни разказвате, е внасяне на бюджет в Министерския съвет – Вие обявихте датата 14 февруари, който след това да бъде внесен и в Народното събрание. Но в рамките на месец февруари поехте ангажимент да бъде поискан и конвергентен доклад. Опасно е с прекомерното отлагане, госпожо Министър, да не бъде изпуснато питомното. Защото отлагаме, отлагаме, говорим си за устойчивост, айде, изпуснахме януари – Вашето първоначално намерение беше още януари да поискате извънреден конвергентен доклад, да не изпуснем и февруари. Така че молбата ми е, хубаво готвите бюджета, готвите средносрочната бюджетна прогноза, но в никакъв случай месец февруари да не го изпуснем като време, в което да бъде поискан въпросният извънреден конвергентен доклад. Защото има много проблеми, които се случват в момента в глобален план, няма смисъл да чакаме да видим какви външни допълнителни фактори могат да се проявят. Така че разчитам месец февруари това да бъде направено от вас. Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте. Преди да отговорим на тези критерии, рискът да получим негативен отговор е голям. Поради тази причина първо трябва да сме наясно с бюджет 2025 г., след това трябва да бъде одобрен структурнофискалния план на България, тъй като той гарантира именно тази устойчивост, която ние трябва да покажем, и едва след това ще вървим в тази посока. Но нашите европейски партньори подкрепят България, приветстват това, че ние имаме редовно правителство. Очакванията към нас са големи. Надявам се с общи усилия да се справим с тази ситуация. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Следващият въпрос е от народния представител Костадин Костадинов относно летище София. Благодаря, господин Председател. Моят въпрос, госпожо Петкова, е изключително кратък, свързан с организацията на работата на летище София. Прави впечатление, че на летището цените на стоките са изписани първо в евро с главни букви и след това цените са изписани в левове с малки букви. Така е и на всички магазини на летището, които се намират след влизането вече вътре в него, като се мине първоначалната проверка. В тази връзка въпросът ми е: какви мерки ще предприемете срещу това закононарушение и какви санкции ще има за обявяването на цените първо в чужда валута, вместо в левове? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Костадинов, в българското законодателство въпросът, свързан с обозначаването на цените на стоките и услугите, е уреден в Закона за защита на потребителите, като Министерството на икономиката и индустрията и в частност Комисията за защита на потребителите следят за точното точното му прилагане. Независимо от това следва да отбележим, че въпросът с обозначаването на цените едновременно в левове и евро е уреден в Закона за въвеждане на еврото в Република България, който към този момент не е в сила поради това, че България не е член на еврозоната. Този закон, който ще влезе в сила, когато България стане член на еврозоната, предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребители, да се обозначат в евро и левове в така наречения период на двойно обозначаване на цените. За периода на двойно обозначаване законодателят е предвидил редица допълнителни мерки и правила спрямо Закона за защита на потребителите, които ще предпазят гражданите от поставянето им в заблуждение от търговците. Член 16, ал. 1 от този Закон за въвеждане на еврото например регламентира, че цените в левове и в евро следва да бъдат изписани ясно, четливо, недвусмислено и лесноразбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Алинея 2 постановява, че двете цени следва да са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Доколкото периодът на двойното обозначение не е започнал обаче, горепосочените мерки и правила, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, включително и по отношение на изискването за еднакъв размер на шрифта, все още не са в сила. В тази връзка бих искала да Ви уведомя, че Министерството на финансите ще изпрати предоставената от Вас информация на Комисията за защита на потребителите по компетентност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Благодаря, госпожо Министър. Желаете ли реплика? Пристъпваме към следващия въпрос – от народния представител Виктор Папазов, относно деклариране на стоки с повишен фискален риск на границата. Господин Папазов, заповядайте.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Госпожо Министър, след влизането ни в Шенген и премахването на граничния контрол търговци се оплакват, че регулацията, изискваща декларирането на стоки с повишен фискален риск да става на границата това вече е неизпълнимо, понеже няма граници, и ги прави неволни нарушители. Моля да отговорите: какви мерки е предприело Министерството на финансите, за да реши този въпрос? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Благодаря Ви. Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Папазов, с оглед пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген е извършена промяна в организацията и начина на осъществяване на фискален контрол от страна на Националната агенция за приходите. Със заповед от 23 януари 2025 г. на изпълнителния директор на НАП е утвърден нов списък с местоположението на фискалните контролни пунктове, които са съобразени с влизането на страната ни в Шенген и относимата нормативна уредба в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предвидено е пунктовете да бъдат разположени на места с висока концентрация на разтоварване или съответно получаване на стоки с висок фискален риск – това са стокови борси, тържища, складови бази, както и на строго специфични места по пътната мрежа. Спирането на транспортни средства по пътната мрежа се осъществява от съвместни екипи на НАП, МВР, АПИ и Агенция „Митници“, като всяка администрация извършва контрол в рамките на своята компетентност. Фискалният контрол по същество и регламентация се прилага както и досега. Извършват се физически и документални проверки. Предвид новите местоположения на фискалните контролни пунктове служителите, които са извършвали контрол на тези пунктове в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, са пренасочени към осъществяване на контролни дейности във вътрешността на страната. Основната цел е постигане на ефективен фискален контрол чрез засилено присъствие на мобилни екипи на НАП на мястото на получаване или съответно разтоварване или натоварване на стоките. Извършват се така наречените внезапни проверки, инициирани въз основа на анализ на риска от предварителните данни, които постъпват в информационните масиви на НАП, тоест упражнява се целенасочен контрол спрямо рискови лица. През октомври 2023 г. Националната агенция за приходите започна поетапното реализиране на концепция за въвеждане на режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона. Съгласно нормативната уредба е разработена и пусната в експлоатация електронна услуга за предварително деклариране. За удобство на бизнеса НАП предоставя и възможност за автоматизирано подаване на данни чрез услуга от типа „система – система“. Режимът изисква оповестяване на вида и количеството на превозваните стоки, изпращача и получателя на всеки превоз. Целта е в страната да не се движи стока, която не е очаквана. По този начин се следи реалният стоков поток и се ограничават злоупотребите с фиктивни доставки. Анализите показват, че с въвеждането на режима се отчита значително общо намаляване на данъчната основа на доставки към рискови лица. Въведеният механизъм за контрол улеснява коректните представители на бизнеса и в същото време засилва контрола спрямо некоректните дружества. В случаите, в които е налице предварително деклариране и водачът предостави уникален номер на превоз, проверките фискален контрол по отношение на изрядните търговци се осъществяват в пъти по-бързо, защото те са разпознати

Следващият въпрос е от народния представител Емил Янков относно изписване на наименованието на НАП единствено на английски език на служебните автомобили на Агенцията. Благодаря, уважаеми господин Председател. Госпожо Министър, служебните автомобили на НАП са брандирани с логото на НАП, но вместо надписът да бъде на български език, името на Агенцията и нейният слоган са изписани на английски. Автомобилите на Агенцията обикалят страната и на тях гордо е изписан слоганът Responsible today and secure for tomorrow, и също така виждаме надписа – логото на НАП. Така е, но трябва да им кажа какво е изписано. Така, продължавам нататък. В тази връзка въпросът ми е: кой и кога реши да даде разпореждане автомобилите на НАП да бъдат надписани на чужд език и какво налага това? Въз основа на коя нормативна база е взето това решение? Защо е използван точно английски език, а не някой друг? И какви мерки ще вземете, така че тази унизителна грешка да бъде коригирана? Благодаря. Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. към настоящия момент Националната агенция за приходите ползва 244 автомобила за извършване на основната си дейност. От тях 65 са с отличителни знаци и лого на Агенцията и се използват само от служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ при изпълнение на възложените им функции, свързани с предотвратяване укриването на данъци и извършване на данъчни измами със стоки с висок фискален риск на територията на страната. В обхвата на осъществявания фискален контрол върху движението на стоки на територията на Република България попадат както превозни средства с българска регистрация, така и международни превози от и за Европейския съюз. Поради това обозначителните знаци на НАП и логото ѝ следва да бъдат поставени върху превозните средства освен на български език – задължително има на български, и на английски език. Обозначителните знаци и облеклото на органите по приходите, извършващи фискален контрол, са регламентирани както в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, така и в Наредба № 5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на А в допълнение, в съответствие с чл. 12, ал. 3 от ДОПК правомощията на органите по приходите във връзка със спирането на транспортни средства могат да бъдат осъществявани само от органи, снабдени с ясни, различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със Заповед на изпълнителния директор на НАП, която е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 51 от 19 юни 2018 г. Благодаря Ви. Тоест надписите са на български и на английски.

Ами, госпожо Министър, както споменах, освен че е обозначен автомобилът с надписи на коя агенция на чужд език, което

ако ще прави бизнес в България, трябва да говори български език. Нали така? Но оставете самото означение, защо има слоган на чужд език и това изглежда като реклама на Националната агенция за приходите? Какво налага да има и слоган на чужд език? на чужд език? Колкото и дълго да продължи Вашият мандат – дали ще продължи три месеца, шест месеца, една година дори ако изкарате, смятате ли за този период да промените това нещо и да премахнете тази, както казах преди малко, унизителна ситуация за служителите, които използват тези автомобили? Имате ли нещо да допълните, госпожо Министър? Заповядайте. тъй като товарите, които се транспортират през територията на България, са и от чуждестранни превозвачи. Така че те трябва да знаят съответно какъв е автомобилът, който може да ги спре, да ги провери. Така че това е нормативно установена необходимост, която се спазва. това са снимките на колите на фискалния контрол. (Показва ги.) Те са на български, съответно и слоганът е на български. Ето и това, за което Вие говорите (показва), което е на английски. Това е един и същи автомобил – има и на български, и на английски език. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Министър. С това въпросите към Вас приключиха. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Пристъпваме към въпроси към министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов. Първият въпрос ще зададе народният представител Христо Расташки – относно проверки на небанковите финансови институции. Заповядайте, господин Расташки.

Колеги, уважаеми господин Министър! Всички знаем, че в България имаме много висока задлъжнялост на физически лица към небанкови финансови институции – така наречените бързи кредити. Ясно е, че най-уязвимите групи от български граждани прибягват до бързи кредити. Това са по груби сметки може би над 1 милион български граждани, които страдат от неравноправни клаузи, агресивни практики и са, меко казано, пострадали от тези небанкови финансови институции. Вече 20 години наблюдаваме как нашата държава не взема никакви мерки и в резултат на това сме свидетели, че в центъра на всеки един български град има по няколко офиса на фирми за бързи кредити. Отделно от това има заложни къщи, казина, свързани с частни съдебни изпълнители, колекторски фирми и така нататък. Имайте предвид, че по своята същност потребителските кредити, които се теглят от небанковите финансови институции, се равняват на един рекет и този този рекет се показва като реклама по телевизиите в България ежедневно. Също така неравноправните клаузи в договорите за бързите кредити са много и са разнообразни. Често се случва да се продават пакети за предварително одобрение, които надхвърлят самата главница на кредита. Случва се също да се записват неустойки, които са два или три пъти по-големи от самата главница на кредита. Така един човек, който е в лошо финансово състояние и изтегли бърз кредит, може да се наложи от 1000 изтеглени лева да връща по 9 и по 10 хил. лв. След това, естествено, следват и агресивните практики, които са посещение в дома,

нашият въпрос е с оглед резултатите от тези проверки: какви мерки са предприети за премахване на неравноправните клаузи по общите условия и договорите за потребителски кредит на небанковите финансови институции, включително и на сключените договори от потребители преди проверките на Комисията за защита на потребителите, тоест на стари потребители по бързи кредити? Ако част от тези мерки включват заведени колективни искове и дела, както беше казано по медиите, колко дела са образувани и към момента на каква съдебна фаза са?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Расташки, Законът за защита на потребителите съдържа изисквания по отношение на договорите с общи условия, които не са били предмет на индивидуално договаряне. Тези договори не могат да съдържат неравноправни клаузи по смисъла на Закона. Изискванията на Закона за защита на потребителите се прилагат по отношение на всички договори с общи условия, като в това число и за договорите на небанковите финансови институции. Контролът за наличие на неравноправни клаузи и тяхното отстраняване се извършва от Комисията за защита на потребителите и има за цел да не допусне предлагането на договори с общи условия, съдържащи неравноправни клаузи. Поради големия брой жалби, както Вие отбелязахте, получени в Комисията за защита на потребителите срещу небанкови финансови институции, през последното тримесечие на 2024 г. Комисията е анализирала 357 договора с общи условия на икономически оператори от този сектор. В резултат на извършен обстоен анализ е установено наличие на общо 1147 неравноправни клаузи, като във връзка с направените констатации Комисията за защита на потребителите е предприела съответните действия за отстраняването им. Комисията е отправила препоръки до съответните дружества, с които е изискано въпросните клаузи да бъдат коригирани или отстранени в 14-дневен срок, като към настоящия момент този процес не е приключил. По отношение на вече сключените договори, съдържащи неравноправни клаузи, Комисията за защита на потребителите не разполага с правомощия да обяви тези клаузи за нищожни или да преустанови с административен акт прилагането им. В тази връзка просто трябва да помолим потребителите на небанкови финансови услуги да внимават какви договори подписват. Напълно съм наясно, че това в голяма степен са физически лица, изпитващи ликвидни затруднения за покриване на текущи нужди от битов характер. В тази връзка смятам, че ще се организира среща с председателя на Комисията за защита на потребителите за изграждане на механизъм от превантивен характер. В резултат на предприетите действия от Комисията за защита на потребителите приблизително 85% от дружествата са се съобразили с направените препоръки и са изменили или отстранили неравноправните клаузи в своите договори. В останалите случаи, в които кредиторите не са се съобразили с направените препоръки, Комисията е взела решение за завеждане на 14 колективни иска тук вече конкретният отговор на Вашия въпрос. На този етап Комисията за защита на потребителите е предприела действия за предявяване на 10 колективни иска в съда за прогласяване на съответните клаузи за неравноправни, като по три от тях са образувани дела, а по отношение на останалите 10 предстои образуването им от Софийския градски съд. Предстои завеждането и на още 4 колективни иска срещу небанкови финансови институции. Благодаря Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Расташки. Уважаеми господин Министър, имаме над 120 фирми за бързи кредити. След като са установени 1147 неравноправни клаузи, смея да твърдя, че с препоръки няма да стане. Те няма да спрат да рекетират хората с препоръки, защото тяхната основна печалба е от неустойки и от неравноправни клаузи. Те не печелят от самата лихва. Също така е вярно, че КЗП не разполага с правомощията сама да отмени неравноправните клаузи. Само че КЗП, първо, че може да налага глоби. Второ, че трябва да води колективни дела за всеки един договор с неравноправни клаузи. Не само три броя има образувани, казахте в съда и още 4 – 5 подготвени. Тук говорим за 120 дружества. Аз съм сигурен, че в 90% от договорите на тези дружества има неравноправни клаузи. Така че КЗП трябва да влезе в своята дейност и да заведе много повече колективни дела, с които да предпази гражданите. ние оставяме гражданите сами да си четат и сами да си водят дела. Имайте предвид, че това са милиони граждани, които теглят бързи кредити. Това означава, че трябва да се заведат милиони дела, всеки да се спасява поединично. Тя за какво ни е тая комисия в такъв случай? Така че моля Ви да обърнете внимание на това. И Ви задавам един допълнителен въпрос. Кога Комисията за защита на потребителите и Вашето министерство ще започнете да работите с Българската народна банка и да видим отнети лицензии на най-бруталните рекетьори от бързите кредити? Имаме 120 фирми! Не ни трябват толкова много небанкови финансови институции, 10 от тях, които работят законосъобразно, ще бъдат достатъчни да покриват нуждите на хората. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Благодаря. Желаете ли да отговорите? Заповядайте. Комисията по защита на потребителите – тя няма ангажимент да да прави това, което казвате Вие. При извършването на контрол за неравноправните клаузи Комисията за защита на потребителите установява дали клаузата е във вреда на потребителя, тоест не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на кредитора.

Отварям си аз социалните мрежи и виждам пост на народния представител Деян Петков от Политическа партия МЕЧ, който е направил снимки на господин Нанков, който е дошъл при всяка една от парламентарните групи да говори с нас нещо, и го е пуснал в социалните мрежи с цел да ни изкара, че все ние се наговаряме за някакъв тип политики или за някакъв тип гласуване. Всъщност господин Нанков дойде при нас, за да ни каже, че се събираме долу при секретарите, за да може на Политическа партия МЕЧ всяка една партия да даде по две

Процедура също по начина на водене искам, колеги. Господин Председател, Заместник-председател, не позволявайте да се взимат такива процедури, защото тук нямаше нищо общо със самия начин на водене кой какви снимки е публикувал във Фейсбук. Това си е работа лично на народния представител, който е преценил, че ще публикува нещо, и не е мястото от трибуната да се коментира защо и какво. Това не е процедура.

Процедурата, която преди това беше взета, е по отношение на внушения, които се правят в общественото пространство за нещо съвсем прозаично, и това е дейността – как да работи Народното събрание. Когато се събират всички парламентарни групи, за да бъдат предоставени работни помещения на партия МЕЧ, просто е изключително грозно да правите внушения, че някой има нещо общо с ГЕРБ. Има си управляващо мнозинство и ако Вас по някакъв начин това Ви притеснява, не значи, че трябва да правите внушения през медиите. Вие също сте били поканени на тази среща и всяка една от парламентарните групи ще си даде част от помещенията, както е редно. За това беше. Моля за тишина в залата. Пристъпваме към изслушване на въпросите към министъра на енергетиката. Първият въпрос ще зададе Ангел Янчев относно

от началото на отоплителния сезон почти всяка седмица възникват аварии в топлопреносната мрежа на „Топлофикация – Велико Търново“ АД, която е единственият производител на топлоенергия за град Велико Търново. Последната възникнала авария по топлопреносната мрежа е към 16 декември 2024 г. – тогава съм изготвял въпроса, всъщност е от 27 януари 2025 г., като е преустановено подаването на топлинна енергия в най-големия квартал на Велико Търново, както и в редица социални услуги, в това число дом за стари хора, областна болница, седем учебни институции, редица обществени сгради. Безспорен факт са трудностите на отоплителното дружество да изпълнява качествено задълженията си, като това рефлектира върху хиляди домакинства, граждани, обществени сгради, училища, които остават без отопление в зимния сезон, тъй като са изцяло зависими от „Топлофикация – Велико Търново“. От близо 15 години отоплителната централа във Велико Търново стартира комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с лиценз на нов обект с наименование. Понастоящем търговското дружество има лиценз за производство както на топло-, така и на електрическа енергия, като това много често води всички мощности да се използват единствено за производство на електроенергия. Тези съмнения се потвърждават и от отчетите в КЕВР, където ясно проличават сериозните приходи и печалби на „Топлофикация – Велико Търново“ от производство на електроенергия. В същото време това е единственият монополен производител на топлоенергия с основно задължение да предоставя тази услуга на територията на град Велико Търново, гарантирано с лицензия за 20 години. Буди съмнение фактът, че поради прогноза за по-високи температури редовно възникват аварии в топлопреносната мрежа, а в същото време производствените мощности на дружеството се насочват към производството на електроенергия. С оглед на горното и във връзка с отговорностите на министъра на енергетиката да осъществява контрол върху предприятията, произвеждащи електроенергия, то моля да ни отговорите на следния въпрос: осъществяван ли е контрол от страна Министерството на енергетиката върху дейността на „Топлофикация – Велико Търново“ за производство на електроенергия? Какви са резултатите от проверките и дали има установени нарушения за използването на комбинираните мощности приоритетно за производство на електроенергия, като по този начин се ощетяват стотици граждани на Велико Търново, като се лишават от топлоснабдителна услуга в зимния сезон?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

и експертен отговор. Аз смятам обаче да се придържам към отговор, който да е разбираем както за Вас, така и за българските граждани. Във връзка със задължение, което всяка година издава като заповед министърът на енергетиката във връзка със Закона за енергетиката, всяка година експерти от Министерството на енергетиката правят проверка на място на определени съоръжения на осем електропроизводствени и въобще топлопроизводствени дружества във връзка с подготовката им за есенно-зимния сезон. Тази година това се е случило между 30 септември и 11 октомври. Съответно е било посетено и споменателното от Вас дружество, „Топлофикация – Велико Търново“ АД. Каква е задачата, когато нашите експерти са на място? Да проверят, на първо място, технически изрядна ли е самата система, като, естествено, много често има и задължения самият оператор на системата да съхранява и горива като резерва при определени проблеми и естествено, да спазва и една Наредба № 11 от 2004 г., която е свързана с резерви за горива, които са в работа при бедствие и военно положение. Какво е техническото състояние, по-скоро каква е наличната техника в „Топлофикация – Велико Търново“? Те разполагат с един електродвигател, или когенератор, от 2,8 мегавата електрическа мощност и номинална топлинна мощност 3,1 мегавата. Тук чисто от гледна точка да е по-разбираемо – представете си, това е един огромен двигател като двигател на камион, който в момента, в който работи, произвежда и електричество, и топлина. какво допринася една такава машина? За да е поносима цената на топлоенергията или на парното за битовите потребители, Комисията за енергийно и водно регулиране разполага с механизма, с който предоставя преференциална цена за производство на ток. С други, думи токът, който се търгува на борсата, да компенсира до голяма степен цената на топлоенергията за бита или битовите потребители, за да плащат по-ниски сметки за парно. Съответно освен тази машина е наличен промишлен парен котел с номинална топлинна мощност 6,5 мегавата и водогреен котел с номинална топлинна мощност 18 мегавата.

Комисията за енергийно и водно регулиране е тази, която дава лиценза в случай на топлопренасяне и топлопроизводство на територията на Велико Търново. Що се касае до лиценза за производство на електрическа енергия, то такъв не е необходим в случая, защото там лимитът, трябва инсталацията да е поне 20 мегавата, електрическата мощност, която се произвежда, е 2,8 мегавата. Понеже зададохте въпрос, че се насочват мощностите за производство повече на електрическа енергия, още веднъж – когато този двигател работи, той произвежда

Това по никакъв начин не би се отразило на топлоподаването. Според нашите експерти проблемът с топлоподаването е по-скоро не в машините, които произвеждат топлината, а може би в системата, която носи топлата вода или съответно парата до крайните потребители. В тази връзка съм предприел действия в Министерството на енергетиката именно за разработване на механизъм, понеже не само на територията на Велико Търново, а и на територията на София, където има над 400 хиляди потребители на услугата топлофикация, често страдат от недоставяне на услугата в моменти точно когато имат най-голяма нужда от това. В тази връзка през механизми, с които разполагаме, а именно Модернизационен фонд, План за възстановяване и устойчивост, Норвежката програма, можем да насочваме средства и към възстановяване и подобряване на техническото състояние на мрежите. Естествено, ще ще отделяме внимание, че държавата не е длъжна да го прави това нещо, и в повечето случаи ще предоставяме финансови инструменти, защото това са държавни дружества и трябва да се съобразяваме и и със съответните държавни помощи. Така че това е първата информация, която съм получил. Лично поемам ангажимент към Вас да се свържа с мениджмънта на предприятието, за да изясня защо по време на зимния сезон има такива големи аварии, каквито казвате Вие, на 16 декември и на 27 януари. Ще Ви държа лично в течение как е минал разговорът и какви действия са предприети също от мениджмънта на това частно предприятие. Благодаря ви.

Господин Министър, много благодаря за поетия ангажимент към частното дружество „Топлофикация – Велико Търново“. Няколко детайла по отношение на тази проверка, която служители на Министерството са извършили, преди да го поемете. Не ми се струва много добра тази проверка по няколко причини. Първо,

в различни квартали, с което всъщност имитират аварии, за да произвеждат електроенергия. И данните, които са публикували на страницата на КЕВР, господин Министър, са заявлението им от лятото, от пролетта всъщност, за повишаване цената на топлоенергията. Само забележете за каква допълнителна дейност става дума. Приходи от предходната година от производство на електроенергия 17 млн.

От топлинна енергия – 1 млн. и 800 хил. лв. Разликата е почти 10 пъти в полза на производството на електроенергия. С което искам да кажа, че с тези на топлофикациите да произвеждат електроенергия, всъщност по данни отпреди малко от ЕСО 6% от електроенергия в България в момента се произвежда от топлофикации, което означава от централи,

Благодаря, господин Янчев. Ще обърна внимание на експертите в дирекцията, която отговаря за проверките на място. Но още веднъж, в момента, в който генерираща мощност произвежда електричество, тя задължително произвежда и топлоенергия. Отново ще извършим съответните разговори с колегите от Топлофикацията във Велико Търново, но чисто технологично това, което казвате, няма как да е вярно за това, че се насочват повече мощности за производство на електроенергия. Още веднъж, представете си един голям двигател. Този голям двигател има така наречената водна риза. Когато двигателят работи, той произвежда електрическа енергия, а водната риза охлажда двигателя и от нея излиза вода на около 80 – 90 градуса. Така че на тази температура няма как двигателят да работи и той да не бъде охлаждан, в смисъл да не му се отделя топлината. Така че ще го проверим това. Поемам ангажимент лично към Вас. Ще бъда благодарен и за Ваш телефонен номер, за да мога да Ви върна лично обаждане и да мога в максимално кратки срокове да Ви информирам на какво конкретно се е дължала тази тази авария, така че нашата дискусия в залата да бъде градивна и именно такава, че да допринесе за факта хората да не стоят на студено, а да си получат услугата, която очакват. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Николай Златарски относно чести непланирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Бобошево. Заповядайте, господин Златарски. Господин Председател, господин Министър, дами и господа! Въпросът, който ще Ви задам, отнася за община Бобошево, област Кюстендил. Това е районът, от който аз съм избран като народен представител, така че ще Ви моля наистина за Вашето съдействие поради причина, че кметът и общинската администрация правят изключителни усилия за развитието на общината, така че ще Ви моля наистина за лична отговорност и за ангажираност от Вас. В общинската администрация на град Бобошево в последния месец значително се увеличиха жалбите и сигналите на граждани относно зачестилите непланирани прекъсвания на електрозахранването. Прекъсването на електрозахранването води до спиране на работата на учебния процес, грижата за децата в детската градина, спиране на работата на фирмите, семейните хотели, къщите за гости, както и обслужването на клиентите и на домакинствата. Прекъсването на електрозахранването води и до токови удари, повреди на електроуредите, спиране функционирането на мобилните локални станции. Освен това помпената станция на ВиК не работи – освен ток няма и вода – още един проблем. И не на последно място, постъпили са сигнали за смущения в електрозахранването, което е или по-висок, или по-нисък волтаж. Във връзка с горното, отправям към Вас следния въпрос: какви мерки ще предприеме Министерството на енергетиката относно непланираните прекъсвания на електрозахранването на територията на община Бобошево? Господин Министър, моля Ви наистина за мерки и за срокове, в които това ще бъде отстранено. Благодаря.

Уважаеми господин Златарски, благодаря за подадения от Вас сигнал. Веднага сме направили проверка. Община Бобошево се захранва по два електропровода. Единият е „Струма“ – 20 киловолта, другият е „Усойка“ – също 20 киловолта. Действително има голям брой прекъсвания. Смущаващо за мен е, че от тези прекъсвания само една малка част от тях са планови, свързани с планови ремонти, за да се поддържа мрежата в добро състояние. От общо прекъсвания едва 13 са планови на средно напрежение, 58 са непланови. Прекъсванията на ниско напрежение – от общо 52 прекъсвания едва 10 са планови, разбирайте за планови ремонти, останалите 42 са непланови. Какви действия ще предприемем от страна на Министерството на енергетиката?

а електроразпределителните дружества гонят потребителя, когато не са си изпълнили задължението, а именно да не доставят услугата, свързана с електрозахранване. В този законопроект детайлно ще опишем задълженията, които имат предприятията, сумите, които трябва да плащат, когато не са предоставили услугата, и съответно завишаване на санкциите в моментите, в които те не изпълняват тези задължения. С колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране също сме предприели действия в работните програми на тези дружества да намират приоритет именно трасета и електропроводи, които са аварирали многократно в последните години, така че тези електропроводи да бъдат поставени на челно място при ремонтната програма. Още на втория си работен ден като министър свиках среща, на която присъстваха електроразпределителните дружества, крайните снабдители, тези, които фактурират, плюс

по линия на Модернизационния фонд ще насочваме средства на линия високо напрежение, която винаги е била от полза. Вече има подписани договори по същия модернизационен фонд и с електроразпределителните дружества. Оттук нататък по всякакъв тип проекти, които са свързани по линия на „Хоризонт 2020“ и други възможности, които имаме, ще развиваме съвместни проекти – и държавата, и частните електроразпределителни дружества, с цел привличане на капитал от Европа. Това до какво води? Води до факта, в който, когато се прави инвестиция, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране, тя се вкарва в цената на услугата пренос – достъп – разпределение. Когато обаче средствата дойдат от Брюксел, това се случва абсолютно безплатно за българските граждани и по никакъв начин не повлиява на тяхната сметка за електроенергия. Аз мисля, че е справедливо, след като имаме ресурс от Европа именно за изграждане и модернизация на мрежите, да наблегнем точно по тази линия. Бях един от радетелите и се радвам, че и към момента се изпълнява проект по Плана за възстановяване и устойчивост, а именно всяка една подстанция на Електроенергийния системен оператор да бъде напълно дигитализирана, и то с европейски средства, без това по никакъв начин да се плаща през българските домакинства. Поемам ангажимент към Вас в кратки срокове също да Ви информирам за предприетите действия от дружествата. Ще продължим с проверките на място. Благодаря и на колегите от ИТН, които ми подадоха една авария, и успяхме в рамките на два дена да осуетим проблем с оголен кабел в централен жилищен район, който в най-кратки срокове колегите от ЕРМ „Запад“ успяха да ремонтират и да покрият с необходимия слой хумус. Благодаря ви! Благодаря Ви. Желаете ли реплика? Не. С това въпросите към министъра на енергетиката приключиха. Благодаря Ви за днешното участие. Пристъпваме към въпроси към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Първи въпрос ще зададе народният представител Цвета Караянчева относно план-приема в област Кърджали за учебната 2025/2026 г. Заповядайте, госпожо Караянчева. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В писмо до областния управител на Кърджали до Вас като министър и до политическите централи на БСП и ГЕРБ директорът на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ Милко Багдасаров в качеството му на председател на Областния съвет на БСП твърди, че държавният план-прием в област Кърджали за учебната 2025/2026 г. ощетява въпросното училище, като свежда паралелките след седми клас до две и това по думите му ще предизвика негативен социален ефект. Според господин Багдасаров става дума за еднолично решение на началника на РУО Ангелина Костова, което е тенденциозно и ултимативно и е насочено пряко срещу него. В писмото освен персонални нападки за отсъствие на мотиви, професионална некомпетентност и неспазване на образователни разпоредби обаче се намесват и политически доводи за решаване на проблема. Господин Багдасаров изтъква, че разпределението на профилираните и професионалните паралелки е напът да взриви всякакви преговори в рамките на управляващата коалиция на местно и национално ниво. В тази връзка моля да ми отговорите на следните въпроси: как се планира и реализира държавният план-прием в област Кърджали и на каква база се изготвя той? Какво показва анализът на ситуацията в област Кърджали – демографски тенденции, миграция, потребности на пазара на труда, материална база, съотношение на профили и професии и така Какъв е механизмът за уведомяване на училищата и пътят за изразяване на несъгласие от тяхна страна с предложения план-прием? Резонно ли е проблемите в образованието да се решават от политическите централи и да се ползват за параван при вземане на управленски решения? Защо по време на Вашето посещение в Кърджали учителите от втора смяна в СУ „Петко Рачов Славейков“ са били освободени от часовете, а родителите уведомени, че занятията приключват в 13,30 ч., без да е взето съгласието на РУО – Кърджали? И последен въпрос, господин Министър. Как следва да бъде оценявана работата на специалистите в РУО – Кърджали – според критериите на партийни лидери или според професионалната им квалификация и атестация? Благодаря. Заповядайте, господин Министър. Само ще Ви помоля да влезете във времето, което е предвидено за отговор. Предполагам, че след това ще имате възможност и за дуплика. Благодаря. Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да Ви изчета това, което ми е написано. Ще се опитам с мои думи да Ви обясня най-напред каква е политиката по отношение на планирането на приема след седми клас. То затова е план-прием, защото го планираме, за разлика от първи клас, където децата се записват в желаното от тях училище. След седми клас, знаете, имаме профили и професии. Какво се случваше, бих казал, десетилетия наред? Намалява броят на учениците, намалява броят на паралелките, нямаше активна политика за планиране на приема и най-често се закриваха професионални паралелки. Защо? Защото те оставаха незапълнени. Казано с други думи, ние имаме едно несъответствие между търсенето на образование и потребностите на обществото, респективно търсенето на пазара на труда. От една страна, много родители вярват, че децата им ще получат най-добър шанс, ако влязат в езикови паралелки. От друга страна, социално икономическото ни развитие има най-голяма потребност от технически кадри, от учене на математика, природни науки, от инженери. Преди 8 години започнахме политика за обвързване на приема с потребностите на пазара на труда. И преди това имаше, но по скоро тя работеше само на местно ниво. На всички регионални управления, на всички области бяха дадени целеви стойности за плавно повишаване на приема в професионални паралелки, от една страна, а от друга страна, в така наречените STEM паралелки, което е математика, техника, природни науки в профилите. Знаете, имаме профилирани и професионални паралелки и в резултат на тази политика ние увеличихме приема в професионалните паралелки професионалните паралелки от 49% на близо 59%. Кърджали е една от трите области, в които този прием е най нисък. Най-малко професионални паралелки има като процент, 42%. В почти всички останали са над 55%. Какви изкривявания наблюдаваме освен това, свързано с търсенето и кариерното ориентиране от страна на родителите? Да, в конкретния случай не мога да коментирам има ли политически мотиви или съображения, но факт е, че на много места кметовете не не се солидаризират, дори напротив, те са срещу една такава политика за преструктуриране. Защо? Защото те най-често казват: не мога да не се съобразя с този директор, това училище ми е важно, или пък някой директор е общински съветник, има и такива мотиви. Доколко е ощетено конкретното училище. Ако гледаме от гледна точка на едно училище, като намаляваме приема, то е ощетено. Но ние трябва да гледаме не само интересите на дървото, а трябва да гледаме интересите на гората. Най-голяма обществена загуба ще имаме, ако продължаваме да намаляваме професионалните паралелки и дела на професионалното образование. Най-голяма обществена загуба ще имаме, ако индустриите с най-висока добавена стойност, които изискват технически кадри, ги оставим без без хора. И в този смисъл тази политика не е самоцел, тя е подчинена на този обществен интерес. Ако погледнете профилираното образование, там най-много избуяха – 36%, езиковите паралелки, езиковият профил, и то не толкова в езиковите гимназии, колкото в средните училища. Случаят със Средно училище „Петко Рачов Славейков“ е точно такъв. Ние имаме езикови паралелки извън езиковата гимназия, която иначе съществува и работи в град Кърджали. В този смисъл аз се запознах със ситуацията, Вие също казахте, че бях на първо посещение в Кърджали. Видях, че Видях, че това, което е предложено, може да се дискутира от различни гледни точки, но то до голяма степен е подчинено на тези целеви стойности, на тази политика, която е зададена. Ако искаме да преструктурираме, трябва да намалим езиковите паралелки извън езиковите гимназии. Но това не означава, че децата няма да учат език. Те могат да учат природни науки с интензивно или разширено изучаване на език. Имаме вече такива такива учебни планове и това е нещо, което се случва във всички области, във всички общини, едно такова преструктуриране. Вярвам, че тази политика трябва да продължи. Не мога да коментирам да коментирам дали има лични отношения в конкретния случай, но последното, което казвам, в 27 от 28 области имаме намаление на учениците.

Благодаря, господин Председател. Благодаря за отговора, господин Министър. От всичко това, което чух, става ясно, че държавният план-прием на училищата след 7. клас се прави по строга методика и правила, които са съобразени с различни демографски, социални, икономически и пазарни тенденции, както и с нормативни документи и с държавната политика за образованието в България, и всичко това предвижда това преструктуриране. Доколкото разбирам, екипът на РУО – Кърджали, са се движили изцяло по Вашите препоръки от Министерството и това, което са направили като план-прием, изцяло отговаря на изискванията на Министерството и държавната политика в сферата на образованието. Искам да Ви кажа, че всички директори са внесли по образованието своите аргументи за и против план-приема. Единствено господин Багдасаров, директорът на СУ „Петко Рачов Славейков“, не е направил това в срок и мисля, че след 4 – 5 дена го е направил, и то декларативно.

за да разбера Вашето отношение и оценката на тяхната работа, защото това, което и Вие успяхте да разберете, е, че има преки нападки преки нападки към съответната Ваша организация, която е на местно ниво – Вашите представители на местно ниво. Разбира се, всички сме заинтересовани българските деца да имат качествено образование, но това образование трябва да бъде съобразено и да се случва единствено и само в диалог с адекватни управленски решения, а не с политически заклинания по партийни централи. Защото господин Багдасаров, вместо да направи възражение в Регионалния инспекторат,

Благодаря, госпожо Караянчева. Още на първата ми среща с началниците на регионални управления им обърнах внимание на проблема с приема и ясно им заявих, че те ще бъдат оценявани от мен. Било за целите на междинната оценка, която се прави през юни месец, било за целите на допълнително материално стимулиране, било цялостната ми оценка, ще зависи от това дали са изпълнили целевите стойности, които са им поставени за план-прием. Това към днешна дата не мога да Ви кажа дали е така, защото следващата седмица ще бъде съгласуван в Министерството план-приемът на всички регионални управления. Аз държа на тази политика. Това не го правим, защото имаме някаква мания да преструктурираме или да закриваме паралелки, а защото, от една страна, имаме обективния фактор намаляване на учениците, от друга страна, имаме обществена потребност, която е материализирана в тази политика. Така че оценката си дали е изпълнена тази политика, тогава ще я дам. В този смисъл това, което мога да кажа, е, че в случая не мога да коментирам Регионалното управление има ли лични съображения, лично негативно отношение и така нататък, но мога да кажа, че прави това, защото това, защото аз ги държа отговорни да го правят. И ако не го направят, съответно няма да бъда доволен, че не са изпълнили тази политика. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос към Вас. Въпрос от народния представител Ангел Янчев относно нарушаване на чл. 11, ал. 2, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование от страна на регистрираната в САЩ фондация Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, на 28 ноември 2024 г. народни представители от ВЪЗРАЖДАНЕ направихме изявление в Народното събрание по повод промяната във формата за регистрация на платформата Scratch. Този софтуер, собственост на компания, регистрирана в Масачузетс, САЩ, от октомври 2024 г. изисква българските ученици в III, IV и V клас при регистрация да се определят не само като мъже или жени, но и с половете „небинарен“ или „друг пол“.

Това изискване при регистрация буди основателни притеснения както сред родителите, така и сред учителите, тъй като влиза в пряко противоречие със законодателните разпоредби, приети от Народното събрание по предложение на ВЪЗРАЖДАНЕ и подкрепени от Вас. Неколкократно заявявахме и призовавахме МОН не само да даде ясни инструкции на училищните директори и на учителите, преподаващи компютърно моделиране, за работа с платформата, така че да няма противоречия със Закона за предучилищното и училищното образование, но и да настоява пред фондация Scratch за връщане на предишната регистрационна форма. Тази предишна форма не нарушаваше приетата от Народното събрание по предложение на ВЪЗРАЖДАНЕ поправка в Закона за предучилищното и училищното образование, с която се забранява пропагандирането, популяризирането или подстрекаването – пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация или определяне на полова идентичност, различна от биологичната. Тъй като учебното време напредва, е редно да бъде потърсен официален дипломатически път, да бъдат направени пред собственика на платформата постъпки тази платформа, която се използва по предмета „Компютърно моделиране“, за да промени регистрационната форма. Предвид изложеното остава въпросът, който искам да задам: какви действия предприе Министерството на образованието и науката, за да предпази българските ученици и учители от пропагандирането на нетрадиционна сексуална ориентация в нарушение на Закона за предучилищното и училищното образование от страна на регистрираната в САЩ фондация

учебната програма по компютърно моделиране не е конкретизирана програмната среда, с която работят учениците, и използването ѝ чрез учителя. В нея е записано следното: „Създаването на профил за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител. Важно е да се отбележи, че регистрацията „Платформата“, която се извърши от родител или учител, е необходима само при желание за споделяне на изготвените от учениците проекти.“ Министерството на образованието и науката зачита законово определеното право на учителите да избират средства за обучение и до момента не са налагани по никакъв начин ограничения за използването на избраната платформа за обучението по компютърно моделиране. В свое предпочитание учителят може да използва както Scratch , така и други платформи, като Tinker, Blockly или mBlock. Обучението по компютърно моделиране може да се провежда чрез инсталиране на приложението на всеки компютър, за което не се изисква регистрация и достъп до интернет. Важно е регистрацията и работата в платформата Scratch за учебни цели да става с акаунт на учителя. При тази опция е нужно предоставянето на информация, свързана с името на учителя, заеманата длъжност, класа, в който се преподава, и така нататък. С такъв акаунт учителят може да регистрира всички ученици от класовете си и не се изисква идентификация по пол. В този случай учениците не се регистрират самостоятелно, но същевременно постигат очаквания резултат, управляват потребителския профил, включен в тема 2 – „Безопасна работа в дигитална среда“, на учебната програма. След влизането в сила на промените в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с идентификацията на учениците, МОН изпрати писмо до началниците на регионални управления на образованието с указание да се засили вниманието на всички училища да не се допуска в рамките на учебния процес учениците да се регистрират в каквито и да е приложения или програми, изискващи данни в противоречие с чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Въпреки че приложението Scratch е собственост на регистрираната в САЩ фондация Scratch, МОН изпрати писмена молба към фондация Scratch и LifeLong Kindergarten Group при медийната лаборатория на Масачузетския технологичен институт да направи изключение за България и при регистрация в платформата да не се появява поле за попълване на пол. допълнение към това, което Ви изчетох, ако не бъде направено, ще потърсим други технически средства, макар и те да са по-сложни, и това да отпадне като необходимост при регистрация. За съжаление, това е обичайна практика и при регистрацията на много платформи и приложения, аз поне съм го виждал.

Благодаря, господин Министър, че сте изпратили писмо до фондация Scratch в Масачузетс, за да поправи тази форма поне за България. Всъщност, ако няма отговор от тях,

От друга страна, все пак и като учител – с учебника не се спори, както казах и във въпроса, пет от шестте учебника са разработени на базата на платформата Scratch, тоест не е лесно нито за децата, нито за учителите да изпълняват на друга платформа задачи, които са описани в учебника с тази иначе наистина много добра платформа, но през есента нещо им стана. Благодаря Ви. Благодаря, господин Янчев. Не желаете за дуплика? Добре. С това въпросите към министъра на образованието и науката приключиха. Преминаваме към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Първият въпрос ще зададе народният представител Цвета Караянчева относно изграждане на ново мостово съоръжение и ремонт на стария мост край село Калояново, община Калояново, област Пловдив.

мостът край Калояново се намира на главен път Пловдив – Хисаря. Построен е по времето на Втората световна война. Мостът е монолитна стоманобетонна конструкция, габаритът му е четири метра и две коли не могат да се разминат по него. Мостът никога не е бил ремонтиран и на него често стават пътнотранспортни произшествия. Трафикът е изключително интензивен. На ден през него минават над 10 000 автомобила. През 2024 г., да уточня, през февруари, областното пътно управление обявява обществена поръчка за изграждане на съоръжение,

На запитване на кмета на общината и няколко протестни действия от страна на гражданите на общината в края на месец май Агенция „Пътна инфраструктура“ отговаря, че в края на месец юни ще обявят обществена поръчка, но нямат предвидени средства. По време на кампанията – лятото на 2024 г., кметът и гражданите се свързаха с мен и ме информираха за този голям проблем. Аз говорих с

предстои избор на изпълнител. В началото на 2025 г. ще стартира ремонтът и изграждането на новото мостово съоръжение. В тази връзка отправям към Вас следните въпроси: има ли осигурено финансиране за проекта? Проведена ли е процедура за избор на изпълнител? Кога се предвижда да стартират строителните дейности за нов мост и ремонт на стария такъв? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева. Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Благодаря, уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Караянчева! Да, може би разговорът, който сте водили, да е бил актуален към известния момент, но поради известни процеси, които вървят, и неприемането все още на бюджет 2025 г. може би ще се забавят тези процеси, но ще Ви отговоря по следния начин: информацията е наистина от АПИ. В инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ е предвидено изграждането на нов мост над река Тикла при км 29 на пътя Дуванлии – Калояново – Долна махала – Труд. Новото мостово съоръжение ще бъде изградено на мястото на стария мост. Планирано е до края на февруари тази година да бъдат стартирани процедури по реда на Закона за обществените поръчки и избор на изпълнители за изготвяне на технически проект за извършване на строително-монтажните работи и за осъществяване на строителен надзор при изграждането на новото съоръжение. Средствата за реализиране на обекта са предвидени в Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2025 г., който очакваме да бъде приет, разбира се. Предвид влошеното състояние на моста се работи приоритетно за изпълнение на процедурите. Изготвянето на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествените строителни работи. В него ще се определят конкретните дейности, които е необходимо да се извършат, и срокът им за изпълнение. Така че след изготвянето на техническия проект ще може да дадем конкретен срок и за извършване на реалните строително-монтажни работи по този проект. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря за добрите новини. Виждам, че нещата, разбира се, не зависят от всички нас, сега в момента зависят от приемането на бюджета и се надявам това бързо да стане. Само още няколко неща да Ви кажа във връзка с този мост. Много притеснително е, че децата, които учат в Пловдив, пътуват с влака на гара Калояново и те минават през този път, а там няма пешеходна пътека. Много се радвам, че в следващите няколко месеца този проект е приоритетен за Вас, защото за гражданите на община Калояново – също, а и за всички пътуващи в тази посока. Благодаря Ви. Благодаря Ви и аз. Дуплика? Не. Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Коста Стоянов относно обособяване на трета лента за ляв завой на път III 208 Провадия – Дългопол – Комунари – Дъскотна – Айтос при кръстовището на км 23+363 за село Златина и село Венчан, община Провадия. Благодаря, господин председател. път Ш-208 Провадия – Дългопол – Комунари – Дъскотна – Айтос при кръстовището на км 23+363 за село Златина и село Венчан, община Провадия, поради поредица от пътнотранспортни произшествия на това кръстовище заради натоварения трафик по третокласния път, водещ до Айтоския проход. За този проблем са подадени множество сигнали и е разменена кореспонденция между местните жители и министър- председателя на Република България, президента на Република България,

председателят на Управителния съвет на АПИ информира местните жители, че в инвестиционната програма за 2022 г. е предвидено изготвянето на проект, с реализирането на който ще се обособи трета лента за ляв завой на въпросното кръстовище. За съжаление, това остава само напразно обещание. Следват подобни обещания и от следващите председатели на АПИ през 2023-а и 2024 г., но и към днешна дата не са предприети никакви действия по разрешаване на този проблем.

при кръстовището на км 23+363 за село Златина и село Венчан, община Провадия, моля за следната информация: възнамеряват ли МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“ да изпълнят поетия ангажимент към местните жители на селата Звездица и Венчан, какви действия са предприети от Ваша страна по разрешаване на този проблем и кога точно се предвижда това да бъде направено? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоянов, по информация, предоставена ми от Агенция „Пътна инфраструктура“, в инвестиционната ѝ програма е предвидено изграждането на трета лента за ляв завой на кръстовището на пътя Провадия – Дългопол Комунари – Дъскотна – Айтос при километър 8+919, отклонението за селата Златина и Венчан. Целта е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на трасето и осигуряване на безопасността на движението. Имам уверението на АПИ, че през тази година ще бъде обявена обществена поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт и реконструкция с подробен устройствен план за обекта. Изготвянето на проектна документация е задължителен етап за извършването на качествени строителни работи. Въз основа на нея ще се определят конкретните ремонтно-възстановителни дейности, които е необходимо да се предприемат, с прогнозна стойност и срокът им за изпълнение. След изготвяне на проектна документация ще се проведат открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и строителния надзор. За подобряване на организацията на движението и повишаване на безопасността на кръстовището за село Златина до момента са изпълнени следните мерки: ограничаване на скоростта до 70 км в час в двете посоки на движение, полагане на шумна напречна маркировка, геодезическо заснемане на съществуващо положение на кръстовището и еднократно многопрофилно преброяване на завиващите наляво пътни превозни средства от визирания третокласен път към общинския, който води към населеното място. Благодаря, господин Министър. Господин Стоянов? Не желаете. Следващият въпрос е от народния представител Коста Стоянов относно работата на новата електронна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповядайте, господин Стоянов. Благодаря, господин председател. Господин министър, на 16 декември трябваше да заработи новата КАИС система. Според разработения от Агенцията по кадастър график миграцията на данните от стария в новия портал трябваше бъде направена в рамките на 5 дни, от 11 декември 2024 г. до 15 декември 2024 г. С новата система се предвиждаше да се подобрят бързината, достъпността до административните услуги, като се очаква също така и срокът за изпълнение на предоставените услуги на гражданите, бизнеса, държавните и общинските администрации да бъде намален благодарение на автоматизирането на всички възможни процеси по предоставяне на справки и документи. Също така се предвижда да има връзка с имотния и търговския регистър, с ГРАО, с БНБ, „Български пощи“, както и с фирми за комунални плащания на услуги. Всичко това е много добре, но на практика се случва нещо друго. За да се разработи нещо ново, което е доста специфично, каквато е работата с кадастралната и специализираните карти, с имотните регистри на хората, е редно да има период на тестване на системата. Явно това не е направено, а по-скоро възложителите и изпълнителите са искали до края на годината да усвоят предвидените средства и да пуснат системата, без да се интересуват какви проблеми ще предизвика новата. Проблемите са от най-елементарните – от прехвърлянето на данните от старата в новата система, до по-сложни казуси като промяна на кадастралната карта. Въпреки че е пусната в действие, системата и в момента се доработва, което допълнително затруднява и без това реално неизползваемата платформа. Към новата система е разработен и нов модул cadtest.cadastre.bg, който се ползва от лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. Целта на този модул е проектите за изменение на кадастралната карта, изработени в нормативно одобреният *.cad (кад) формат от правоспособни лица, да бъдат проверявани или тествани дали отговарят на нормативната уредба, преди същите да бъдат интегрирани в кадастралната карта. По данни на правоспособни лица в сферата на кадастъра от стартиране на новата система на 16 декември 2024 г. въпросният модул създава проблеми за геодезическата гилдия, като същият не позволява да бъдат подавани проекти за изменение на кадастралната карта, тъй като генерира необясними за специалистите грешки. Има и много други такива подобни грешки, които дава системата. Във връзка с проблемите на новата информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър моля за следната информация: кой е изпълнител на обществената поръчка за разработване и въвеждане в действие на новата система? На каква стойност е договорът и какъв е срокът за разработването ѝ? Участвали ли са в разработката геодезисти, или само софтуерни инженери и IT специалисти? При създаването на модул cadtest.cadastre.bg взето ли е предвид, че голяма част от кадастралните карти са приети с грешки, или се е разчитало на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, в процеса на своята работа да отстранят грешките, които не са били отстранени при одобряване на кадастралните карти за различни територии на страната? Има ли предвидени санкции и отстраняване на грешки в системата? Кой носи отговорност за нейното внедряване? Какви мерки ще предприеме МРРБ за правилното функциониране на системата и в какви срокове тя ще заработи правилно? Благодаря.

въпросите наистина са много и ще се опитам в краткото време да отговоря в рамките на позволеното време. Новата кадастрално-административна информационна система е създадена по Проект „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни“ на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С Решение на Министерския съвет от 5 декември 2019 г. съгласно Закона за електронното управление се определят административните органи, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор –„Информационно обслужване“ АД. Съгласно т. 14 от Решението Агенцията по геодезия, картография и кадастър е един от тези административни органи, който следва да се съобрази със Закона. Във връзка с това новата система е разработена от „Информационно обслужване“ АД, в партньорството с водещи български геоинформационни компании, предоставящи

експертиза и безспорен дългогодишен опит в сферата на информационните системи и по-специално в сферата на геопространствените технологии. Крайният срок на договора за изпълнение на системата бе 31 декември миналата година и е на стойност малко над 5 млн. лв. с ДДС. Предвидена е гаранционна поддръжка, включително отстраняване на недостатъци в приложенията, за период от три години след внедряването ѝ в експлоатация. Работата на тестващия модул е съобразена със съществуващото състояние на кадастралните карти и кадастралните регистри, като при предоставяне на цифрови модели от тях системата проверява изходящите файлове и в случай че същите съдържат топологични грешки, се регистрират служебни заявки за корекция. Коригирането се извършва от службите по кадастър и файловете се предоставят на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, след отстраняване на евентуални грешки. Системата е пусната в продуктивен режим на 16 декември миналата година, като процесите по пускането ѝ са наблюдавани от представители на ДАНС. Чрез утвърдените сервизни процедури за изпращане на инциденти към изпълнителя и ежедневни работни срещи Агенцията предприема всички необходими мерки и дейности за своевременното подобряване на работата на новата система, в това число провеждане на срещи с геодезическите геодезическите организации, участие в обучителни курсове на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, извършване на анализ на получената обратна връзка от потребителите и въз основа на това изготвяне и периодично актуализиране на указанията за работа със системата, публикувани на КАИС портала. Накрая бих искал да Ви информирам, че по данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от стартирането на новата система до началото на тази седмица има подадени успешно около 1540 проекта от правоспособни лица, което на дневна база показва достигане на около 90% от нивата на успешно заявените проекти преди внедряване на новата информационна система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Благодаря, господин Министър. Господин Стоянов, заповядайте за реплика.

Господин Министър, изслушах внимателно Вашата информация, която Вие изнесохте, но аз пък имам информация, че има много затлачени преписки, хиляди, да не кажа десетки хиляди преписки на граждани, на фирми. Тези преписки забавят включително и инвестиционните намерения. И всъщност започват вече брожения не само в геодезическата гилдия, а и от поръчителите на геодезическите услуги, които са започнали вече да завеждат дела към съответните правоспособни лица, въпреки че те не са виновни за това, че системата не работи. Виновни за системата, че не работи, са Министерството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, също така и разработчиците на Тук е много важен въпросът дали знаете кой е направил заданието за разработване на тази система, защото явно, че то не е направено правилно. И един съвет от мен. Трябва да вземете според мен едно важно ръководно решение по

който да възстанови системата. Тъй като тук говорим за много сериозна криза, при положение че вече месец и половина тази нова система така и не работи, е необходимо и е крайно време според мен да се създаде такъв кризисен щаб или някакво звено, което да се справи с проблемите, и в това звено да влязат специалисти, които са от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, правоспособните лица геодезисти, ако щете дори и общините, въобще всички заинтересовани, които да работят усърдно и в спешен порядък да решат проблемите на КАИС, като за тях може да се заплати от неустойките на фирмата, която е разработила тази система. Това е една препоръка. Надявам се, че ще се съобразите, защото наистина брожението е много сериозно и са застрашени всички български граждани. Благодаря.

силно е да се твърди, че системата не работи, тя работи. Аз имах среща буквално преди ден с директора на Агенцията и се запознах детайлно с проблемите и от какво естество са те. Това, с което аз се запознах лично, че

интегриране в информация. Проблемите са били от естеството, че първоначално голяма част от потребителите не са запознати с интерфейса и с начина на качване на данни. В момента се извършват много обучения по тази тема, непрекъснати контакти със заинтересованите лица, като уверенията, които имам, са, че тя ще бъде опозната сто процента от потребителите в рамките на още десетина дена. Изключително активно се работи, такова забавяне няма, каквото Вие споменахте, категорично. Където има случаи, идентифицирани – хора, поискали експресни услуги, заплатили, средствата им се връщат. Разпоредил съм се всичко да бъде в полза на лицата, които потребяват тази услуга. Пак, както казах още в изложението си, изпълнителят е „Информационно обслужване“ ЕАД, което е държавна структура. Това е съгласно едно решение на Министерския съвет, което Ви цитирах, тя е работила в сътрудничество с други частни компании. Основните трудности, пак ще повторя, са от това, че е непозната система, и разбира се, всичко, което в началото тръгва, създава трудности, но поне имам уверението на директора на Агенцията, че тези трудности ще бъдат отстранени сто процента в много кратък срок и такива натрупвания на заявки няма, ежедневни проблеми, като автоматично се комуникира с лицата, които са установили проблеми с качването на информация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Благодаря Ви. Пристъпваме към следващия въпрос от народния представител Любен Иванов относно рехабилитация – спешен ремонт, на част от републикански път III-1401 от отклонението му от републикански път II-14 до село Киреево, община Макреш, област Видин. Заповядайте, господин Любен

2 км преди ГКПП „Връшка чука“, преминава през селата Киреево, Раковица, Подгоре, които са села от община Макреш, и оттам до центъра на град Белоградчик. Това е единственият път, който свързва тези три села от община Макреш – Киреево, Раковица и Подгоре, в които живеят около 1000 – 1500 души, с град Кула и оттам с областния център град Видин, откъдето получават медицински услуги. Единственият път, защото другият републикански път – III-1412, практически не съществува. От около седем месеца състоянието на този път III-1401 – 700 метра, част от него, е невероятно лошо. Практически вече асфалтова настилка няма, трудно минават високопроходими автомобили, линейки, леките коли трябва да се движат с около 20 км в час. Огромен проблем е за цялото население това. Същите неколкократно са търсили помощ от областното пътно управление, но твърдят, че са забравени оттам. Не е нормално в една цивилизована държава в 21 век 700 метра от път и от асфалтова настилка да не могат да бъдат скоростно възстановени. Въпросът ми към Вас е: предвижда ли се рехабилитация на републикански път III-1401 в участъка от отклонението за „Връшка чука“ до село Киреево и колко бързо може да бъде извършено това? Благодаря ви, господин Папов. Господин Министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, недопустимо е разделянето на общините по политически признак аз не мога да толерирам подобно нещо, в зависимост от политическата принадлежност на местното ръководство, защото това води до сериозни отклонения изобщо в работата на цялата система. Категорично мога да заявя, че моят екип в МРРБ няма да има подобен подход към който и да било район или населено място в страната. Политиката на ведомството ще бъде насочена към подобряване условията на живот във всички региони, защото всеки един български гражданин е важен. За съжаление, знаете, че обществените поръчки – днес го коментирахме това, и то от Вашата парламентарна група беше поставен въпросът, за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища бяха спрени през последните няколко години и едва през миналата година се пристъпи към тяхното финализиране. Заради жалби в различните процедури за избор на изпълнители на текущи ремонти и поддръжка в някои области пътищата там останаха без договори и оставането без договори остави без необходимите ремонти много републикански участъци. Резултатът е видим. кажа, по моя информация, ще подпиша договор за текущ ремонт и поддръжка за област Видин – днес. По информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ на настоящия етап се процедира подготовката на договора с избрания изпълнител, тоест това нещо е вече стара информация, защото отговорът е готвен, и процесът е приключил. Досега третокласният републикански път Кула – Връшка чука – Киреево се поддържа от „Автомагистрали“ ЕАД след сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ в началото на ноември миналата година. С него Агенцията обезпечи зимното поддържане в райони без договори за текущ ремонт и поддържане. В предмета на договора с дружеството са включени дейности за осигуряване на зимното поддържане и работи при аварийни ситуации, които да гарантират безопасността на движение. Експерти на Областното пътно управление – Видин, са констатирали компрометирани дефекти на асфалтовата настилка в два участъка с дължина 200 метра от третокласния път. Извършването на качествен ремонт на пътя следва да бъде съобразено с изискванията по техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“, а в сключения договор не са заложени позиции, които да обхващат необходимите дейности. Говоря за текущия, който е бил с „Автомагистрали“. Те ще могат да се възложат след подписването на нов договор за текущ ремонт и поддържане на избрания изпълнител за територията на област Видин, което, както Ви казах, по моя информация от господин Вълчев ще се случи днес, ако не се е случило и докато ние сме тук в залата. Благодаря. Благодаря Ви за отговора. Заповядайте, господин Иванов, за Вашата реплика. Благодаря, господин Председателстващ. Господин Министър, благодаря за изчерпателния отговор. Благодаря за информацията, която ми дадохте, относно бързото подписване на настоящия договор, вече настоящ според вашите думи, и се надявам, че наистина ще бъдат предприети и спешни мерки, за да бъде възстановена компрометираната част от пътната настилка.

от Ивайло Шотев относно проектиране и изграждане на Етап I и Етап II на западния обходен път на град Пазарджик.

на 26 юни 2020 г. бе сключено споразумение между Община Пазарджик и АПИ за проектиране и изграждане на западния обходен път на града. Завършени са ключови етапи, като актуализирането на общия устройствен план и изготвяне на идеен проект за Етап I и Етап II. Тези етапи са от съществено значение за намаляването на тежкотоварния трафик през града, което води до сериозни проблеми с пътната безопасност и качеството на инфраструктурата. В момента същият трафик преминава през град Пазарджик по улица „Стоян Ангелов“, булевард „Александър което създава огромно неудобство за живущите и става причина за възникването на тежки пътнотранспортни произшествия. Съгласно споразумението Община Пазарджик ще подготви необходимите устройствени планове, а през 2025 г. се очаква да започнат и отчуждителните процедури. Държа да отбележа, че към момента изграждането на Етап III по предвиденото трасе е нереалистично, тъй като през годините са реализирани инвестиции на имоти, които са част от трасето. Това по същество налага преразглеждане и осъвременяване на маршрута. В тази връзка бих искал да Ви попитам: какви действия възнамерявате да предприемете по проектирането и възлагането на строителството на Етап I и Етап II на западния обходен път на град Пазарджик и възнамерявате ли да предприемете действия но подновяването на споразумението между АПИ и Община Пазарджик, което изтича през 2025 г.? през 2025 г.? Бих искал да ви обърна внимание, че този случай е от изключителна важност за гражданите на Пазарджик и повишаването на качеството им на живот. Благодаря. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители, уважаеми господин Шотев! Републиканският път Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак преминава през централната улична мрежа на град Пазарджик. Съществуващият габарит на трасето не е проектиран да обслужва интензивен тежкотоварен трафик. През урбанизираната територия на града второкласният път е най-пряката връзка до автомагистрала „Тракия“ и републиканския път Белово – Пазарджик – Пловдив, по който преминава транзитният трафик от Сърбия до Турция. Това обусловя високите нива на шумово и атмосферно замърсяване в града. В тази връзка Община Пазарджик е предприела действие за реализацията на западния околовръстен път на град Пазарджик със стартиране на съответните дискусии и обществени обсъждания. През 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ и Общината са сключили споразумение за сътрудничество, в което е посочено, че в срок до 2025 г. задължение на Общината е да възложи изработването на идеен проект за обхода на града. Ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура“ е да извърши необходимото за осъществяването на строежа съобразно своите правомощия и компетенции, като дейностите на Агенцията ще са предмет на последващото споразумение между страните.

представлява последният участък от трасето с начало при улица „Любен Боянов“ и край отново на път II-37, който е входът за село Главиница. За първия етап има Подробен устройствен план, одобрен с Решение на Общинския съвет на Пазарджик от 26 юни 2006 г. Изработването е допуснато и възложено от Община Пазарджик. Със заповеди на кмета на общината от май и юли 2014 г. са отчуждени всички засегнати имоти за изграждането на обекта без един имот, който е бил с предназначение за ползване „стопански двор“, собственост на Министерството на земеделието. За Етап II също са налице ПУП-ове и улична регулация на западната част на град Пазарджик и на околовръстен път запад. Изработването е допуснато и възложено на Община Пазарджик, но отчуждителна процедура за обекта не е извършвана. За Етап III са разработени ПУП-ове по допускане и възлагане от Община Пазарджик, но до момента не са процедирани по реда на Закона за устройство на територията и не са извършени отчуждителните процедури. За инвестиционното предложение за изграждане на западния обход на град Пазарджик въз основа на изработен идеен проект през април 2021 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е уведомила на най-ранен етап от подготовката на проекта компетентния орган РИОСВ – Пазарджик, с което е стартирана екологичната процедура за обекта. След издаденото предписание да бъде изработена информация за преценка на необходимостта от ОВОС тя е изготвена и представена в РИОСВ – Пазарджик. С Решение от 5 май 2023 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, е постановено да се извърши ОВОС, като АПИ е предоставила Решението на Община Пазарджик. Наличните проекти за ПУП на обекта са изготвени след допускане за изработване чрез решение на Общинския съвет на Пазарджик. Общината е възложител и на самите проекти, като за част от тях има проведени и приключили отчуждителни процедури. През пролетта на 2023 г. АПИ е уведомила Община Пазарджик,

За реплика, господин Шотев, ако искате въобще, не е задължително. Благодаря, господин Министър, за предоставената актуална информация и за детайлния Ви отговор. Бих искал да знаете, че това не е политически казус. Това е изключително важно за гражданите на област Пазарджик и ще продължим да следим случая

Да, разбира се. Уважаеми народни представители, с писмо от 23 август 2024 г. кметът на община Пазарджик е предоставил информация за разчетите на Общината за приключване на устройствените и отчуждителните процедури, необходими за изграждането на първите два етапа. Той е отправил молба до Агенция „Пътна инфраструктура“ да започне действия по проектирането и възлагането на строителство на Етап I и Етап II на западния обход на Пазарджик, както и да се поднови споразумението между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Общината, което изтича през юни 2025 г., да се дефинират отново предметът и обхватът. Проектният път западен околовръстен път на град Пазарджик не фигурира в списъка на републиканските пътища и не е обявен за национален обект или за обект с национално значение. Той е по ново трасе, по което не е извършено строителството. Изграждането и въвеждането му в експлоатация ще осигури пряка връзка между двата съществуващи републикански пътя II-37 и I-8. Съгласно разпоредбите на ЗУТ фактът, че част от западния околовръстен път на град Пазарджик е в урбанизираната територия на града, не е национален обект и не е от националната републиканска мрежа, не дава основания на министъра на регионалното развитие и благоустройството да одобри допуснатите за изработване и завършени от Общината проекти на ПУП, както и да даде разрешение за строеж като възложител. С писмо от 21 октомври миналата година от страна на РИОСВ – Пазарджик, е изискано от Агенция „Пътна инфраструктура“ да предостави задание за обхват и съдържание за доклад за ОВОС във връзка с постановеното от 5 май 2023 г. решение да се извърши ОВОС. Предвид изложеното АПИ не е имала основания да предприеме съответни действия за възлагане на изработването на доклада, първи етап от който е именно заданието за обхват на неговото съдържание. Основавайки се на разпоредбите в Наредбата за условията и реда за извършването на ОВОС, с решение на компетентния орган се прекратява започналата процедура по ОВОС, при положение че повече от 12 месеца не е внесено задание за обхвата и съдържанието на ОВОС, като такова не е постановено. Запознавайки Запознавайки се с началната фактическа обстановка и впоследствие с предприетите до момента действия, към днешна дата АПИ няма законно основание да довърши необходимите процедури за издаване на разрешение за строеж на обекта. Тоест проблемите са от технически характер и следва да има по-сериозна комуникация и да търсим изход от тази ситуация, защото в момента виждате, че нормативно не може да се продължи. Благодаря. Въпрос от народния представител Ивайло Папов относно необходимост от изграждане на нов републикански път с дължина около 7 км, свързващ град Чипровци и село Копиловци в община Георги Дамяново. Заповядайте, господин Папов.

Председател. Господин Министър, госпожи и господа народни представители! Община Чипровци е една от малките общини в Северозападна България. Тя е разположена в планински район и основната пътна връзка е до областния град Монтана. Нейното географско положение и отдалеченост от големи административни центрове неизменно оказват влияние върху нейното съществуване. В съседната община Георги Дамяново се намира едно от по-големите села в региона – село Копиловци, на което през лятото населението му достига до 500 жители. Съобразно географската особеност на терена се получава така, че разстоянието между град Чипровци в едноименната община и село Копиловци в община Георги Дамяново е само около 7 км, но липсва изградено асфалтово шосе между тези две населени места. От едното до другото понастоящем трябва да бъдат изминати около 40 км, и то само в едната посока. От десетилетия насам периодично се говори за необходимостта от изграждането на асфалтов път, който да свързва двете селища, макар и от две съседни общини. Такова трасе неминуемо би подобрило достъпа до спешна медицинска помощ, би съкратило времето за реакция на органите на реда при необходимост, би дало още една възможност за обучение на децата от село Копиловци.

Закриването на едно училище, както знаете, е закриване на регион, а пък спасяването на училището „Петър Парчевич“ би забавило такова закриване на съответния регион. Ако се изгради такава нова пътна връзка, е едно добро начало за изграждането на бъдещо трасе и нов граничен контролно-пропускателен пункт на границата с Република Сърбия, която е в близост до село Копиловци. Още през 2010 г. е направено подобно споразумение между двете държави, но то е останало само на книга. Искам само да вметна, че такова е имало до 1948 г. Въз основа на

споделям мнението Ви за важността на пътната свързаност между населените места и тяхното значение за хората, особено за икономическото развитие на този регион, който се нуждае от действително подобряване на живота на населението. Съгласно нормативната база Агенция „Пътна инфраструктура“ отговаря за изграждането и поддръжката на автомагистралите и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват пътната мрежа на Република България. Съгласно Закона за пътищата местните пътища са тези, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците. В конкретния случай довеждащите пътища до град Чипровци и село Копиловци не са част от републиканската пътна мрежа. По своята функция и класификация съгласно закона те са местни пътища, които са свързани с третокласни републикански трасета. С оглед на това извън правомощията на Агенция „Пътна инфраструктура“ е да планира изграждането на нов път между Видин и населените места, тъй като той ще бъде връзка само между пътните участъци. Предприемането на действия за развитие на общинската пътна мрежа в района е от компетентността на съответните общини. В случая това са Община Чипровци и Община Георги Дамяново. Съгласно нормативната база това не е от компетенциите, образно казано, на Агенция „Пътна инфраструктура“. Благодаря. Господин Папов, желаете ли реплика? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. От отговора, който ми дадохте, разбирам, че няма как МРРБ да се заеме с този проблем, но в моя въпрос имаше и втора част изграждането на граничен контролно-пропускателен пункт със Сърбия. Това вече е в приоритетите на държавата. Какво би направило повереното Ви министерство, защото това наистина ще развие региона? Северозападът умира, то кой ли край на България вече не умира, но връзките между България и Сърбия биха се подобрили, при условие че хората, които в момента живеят в Северозапада, се налага да стигат до „Калотина“ и до „Връшка чука“, за да отидат в Сърбия. Благодаря. ИВАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Папов, в допълнение към първия въпрос, понеже не съм се запознал в детайли с всичките над 1500 – близо 1500 подадени заявления, по така наречената общинска инвестиционна програма, не мога да Ви отговоря дали двете общини са кандидатствали. Ако са кандидатствали, това ще бъде един начин

По втория въпрос, това не е изцяло в компетенцията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото разкриването на нови гранични контролно-пропускателни пунктове е от компетенцията и комуникациите на Външно министерство между двете държави и когато бъде договорено разкриването на такъв пункт и бъде възложено на Министерството на регионалното развитие, ще бъде проектирано и съответно изпълнено подобно трасе. това споразумение трябва да бъде финализирано и това не е изцяло наша задача. Тук са ангажирани няколко министерства: Министерството на вътрешните работи съответно, Министерството на финансите, защото това е територия Към днешна дата такъв проект не е възлаган за изпълнение. Когато се възложи, ще се изпълни. Защото имаме случаи, когато от българската страна примерно се изпълни такъв проект, от съседите не се прави. Имаме случай с Гърция, където всичко е направено, от гръцка страна просто пътят отсъства. Когато и Сърбия, нашите съседи предприемат подобно действие, това е дълъг процес, който към момента по моя информация не е стартирал. Благодаря. Пристъпваме към следващия въпрос от народните представители Ангел Георгиев и Емил Янков относно неработещо осветление на международен път Е-80 в участъка на град Пловдив към град Пазарджик. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете въпроса. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, на международен път Е-80 в участъка, придвижвайки се от Пловдив към Пазарджик по така нареченото Пазарджишко шосе, има поставени осветителни тела до кръговото движение с пловдивския околовръстен път,

И като продължим да се придвижваме натам в посока към Пазарджик, в участъка на отбивката за село Костиево част от осветителните тела работят, а друга част не работят. Това са участъци с повишен риск от пътнотранспортни произшествия, особено в зимните месеци, когато в час пик вече сме в тъмната част на денонощието. Реално водачите на моторни превозни средства разчитат именно на това осветление, за да имат по-добра видимост. Каква е причината въпреки изграденото осветление то да не работи и кога ще започне да функционира пълноценно? Това е въпрос, който зададох на 20 декември на Вашия предшественик госпожа Коритарова-Касабова. Тогава тя отговори, че в разумен срок, възможно най-кратък, ще бъдат предприети действия, за да може това осветление да бъде включено, като държа да отбележа, че на въпросния участък ток има. Защото там непосредствено на кръговото движение се намира една бензиностанция, която работи, свети много добре и тя е единственото осветление в целия участък. Също така държа и да ми отговорите: свършено ли е нещо за този вече месец и половина, откакто съм задал първия въпрос на Вашата предшественичка? Благодаря. Господин Министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. в момента дружеството, поддържащо републиканската пътна мрежа в област Пловдив, извършва мащабни ремонтни работи за възстановяване на осветлението на второкласния път Пловдив – Асеновград. Подменят се 24 увредени стълба от транспортни произшествия, както и електрическото захранване за тях, осъществяващо се чрез десет кръга. Предвидено е дейността да приключи до 1 февруари 2025 г., утре. След завършване на ремонтните работи на второкласния път пътноподдържащото дружество ще се заеме с възстановяване на осветлението на кръговото

двата участъка са възникнали проблеми с електрическата инсталация, които трябва да бъдат разрешени. С отстраняването на аварията в електрозахранването ще бъде възстановено и осветлението на първокласния път. Моля да ме уведомите, ако по така цитирания от мен срок не са изпълнени дейности, а то е утре.

Господин Министър, радвам се, че на участъка Пловдив – Асеновград утре ще бъде включено осветлението. Но конкретно: какъв е срокът за участъка от Пловдив към Пазарджик, на кръговото движение с околовръстното, както казах, и на отбивката за село Костиево? Също така имате ли информация от колко време не работи това осветление? Защото по мои наблюдения периодът е няколко месеца. Както казах и предния път, когато зададох този въпрос, става въпрос за втория по големина град в България. Тоест има ли някакъв орган, който следи дали и кога в определен участък осветлението не работи? Защото, съгласете се, че след като за Пловдив Вашето министерство няма никаква информация и разбира от моя въпрос, какво остава за по-малките населени места? Там, предполагам, може би никога няма да разберат, че има осветление, което не работи. Така че много се радвам, че утре една част от осветлението ще заработи след подаден наш сигнал, и се надявам възможно най-скоро това да се случи на кръговото за околовръстното и Пазарджишко шосе и съответно на отбивката до село Костиево. Защото, както казах, това са опасни участъци, където особено в зимните месеци много често има мъгла, и осветлението там много помага на шофьорите да се ориентират в обстановката. Благодаря.

Ви казах, че са възникнали проблеми в електрическата инсталация, които трябва да бъдат решени, и трябва да се отстрани аварията в електрозахранването. Очевидно отговорните институции, защото тук не ми е упоменато в отговора дали това е свързано с електроразпределителното дружество, срещат затруднения и затова не са дали срок. Ще поискаме отново допълнителна информация. Това е основният проблем. Проблемът е в електрозахранването в този участък. всичко друго, както Ви докладвах тук с отговора, се върви по график. Наистина молбата ми е, ако утре не работи това осветление, просто да ме информирате и ще има мерки. Благодаря. Пристъпваме към следващия въпрос. Той е от народните представители Ангел Георгиев, Никола Димитров, Емил Янков относно действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно разширяване на автомагистрала „Тракия“. Господин Янков, заповядайте да развиете въпроса. ЕМИЛ ЯНКОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Господин Министър, капацитетът на автомагистрала „Тракия“ е отдавна изчерпан. По нея освен вътрешен трафик има концентрация на тежкотоварен международен транспорт, през летните месеци на годината е силно повишен спрямо останалата част на годината. Доста често се образуват километрични опашки, които изнервят обстановката и повишават риска от пътнотранспортни произшествия. Състоянието на големи участъци в най-старата част на автомагистрала „Тракия“ между София и Пловдив е в трагичен вид и създава опасност за здравето и живота на участниците в движението. От години се търсят различни мерки срещу така наречената война по пътищата, а именно качеството на настилката е основен фактор за безопасността на участниците в движението. Ремонтите са постоянни, но без дългосрочна стратегия и визия за бъдещето. Те са частични, незадоволителни и със съмнително качество на изпълнение. Ние искаме да разберем: каква е Вашата стратегия за развитие на автомагистрала „Тракия“? Смятате ли, че автомагистрала „Тракия“ вече е един от най-опасните пътища в страната, вместо пътуването по нея да бъде комфортно и безопасно? Също така бихме желали да разберем какви действия има предприети до момента и какво предвиждате да предприемете в краткосрочен план и колко време и средства би отнел един такъв цялостен проект за разширение на магистралата? Разбира се, подобен проект би бил в полза на цялото общество, както и на туристите и гостите на България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Господин Министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.

въпросът е дълъг и съм ограничен във времето, ще се опитам да Ви дам максимална информация, тъй като тази пътна артерия е изключително важна както за българските граждани, които пътуват по нея, така и за международния трафик, за тежкотоварния поток, за туристи, а не и на последно място, за развитието на икономиката на регионите, през които преминава. Осигуряването на безопасността на движение по републиканската пътна мрежа е приоритет в работата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Имам уверението на ръководството на Агенцията, че се разглеждат варианти за подобряване на пропускателната способност на магистралата и промяна на постоянната организация на движение в определените участъци. Това са решения, които се търсят в дългосрочен план и целят повишаване на безопасността на движение и ограничаване на рисковете от пътни инциденти. През юли 2024 г. е правен анализ на оценката на въздействието върху пътната безопасност на магистралата в участъка София – Пловдив. Той дава насоки за потенциалните възможности за оширяване на автомагистралата и/или реализиране на други алтернативни трасета с оглед облекчаване на движението в отсечката при нарастващия поток от автомобили. Предложените варианти към момента са в по-дългосрочен план и се анализират с оглед голямата дължина на отсечката, не особено кратките срокове за изпълнение на екологични и тереннообезпечаващи процедури, както и високите индикативни стойности за проектиране и изграждане, както и на две допълнителни ленти за движение, така и на алтернативни трасета. Същевременно експертите на Пътната агенция проучват и мерки, които могат да бъдат изпълнени в по-кратки срокове и ще имат положителен ефект върху управлението на трафика. Така например се разглеждат възможности за внедряване на интелигентните пътни знаци, които са част от интелигентните транспортни системи. Агенцията работи по проект за реализация на основен ремонт на трасето по републикански път I-8, околовръстен път София – обходен път Ихтиман – Костенец в отсечката между Нови хан и град Костенец, което се явява дублиращото трасе на автомагистралата в участъка и след реализацията на ремонтните дейности ще допринесе за нейното разтоварване. Тази година ще бъде възложено изготвянето на технологични проекти за превантивен ремонт на пет участъка в области София, Пазарджик, Пловдив и Сливен. През тази година приоритетно ще се планират ремонтите на участъци от автомагистрала „Тракия“, които са в недобро състояние, с повреди и деформации, на територията на области София, Пазарджик и Пловдив. Те ще се възлагат на етапи съобразно наличните средства. момента се разработва програмата за текущо поддържане на аутобана, като по първоначална оценка за изкърпване, възстановяване на отводняването и премахването на растителност през тази година ще са необходими прогнозно около 15 млн. лв. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще работи приоритетно и по основния ремонт на пътния подлез при пътен възел „Мухово“, на тунел „Траянови врата“ и на виадукта при 59 км в област Пазарджик. Също така се предвижда изграждане на шумозащитни съоръжения в района село Мирово, община Ихтиман. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, едно от най-важните неща, които пропуснахте, е евентуално започване и проектиране на изграждане на трета лента и това е необходимо от години, поне в участъка до Пловдив, смело мога да кажа, и до връзката с автомагистрала „Марица“. Също така не успях да разбера кога очаквате първото проучване, което казахте, че в момента подготвяте, да бъде готово. Още едно уточнение: ремонтите, които предвиждате да се случат до края на годината, смятате ли да избегнете най-натоварения летен сезон и съответно почивни и празнични дни? Лично аз бих Ви препоръчал да извършвате ремонти през нощта, ако това Ви е възможно. Виждам, че се усмихвате, но в цивилизованите държави, към които смятам, че се опитвате да принадлежим, работят по този начин. Крайно време е ние да дадем нещо положително. Бих се радвал да отговорите на тези уточняващи въпроси. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янков! Още в самото изложение аз споменах, че влиза в приоритетите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се ошири но споделих същото с Вас, че това е изключително ресурсно начинание и с много съпътстващи дейности, за които трябва много внимателно да бъдат разчетени и осигурени средства. Както виждам, в бюджет 2025 г. много трудно ще бъдат намерени такива поради състоянието на приходната част, така че по тази тема

на тази тема. По отношение на това каква ще бъде организацията на движението по празниците, моите указания ще бъдат такива, че да бъдат освободени трасетата. Разбира се, на тези, по които е невъзможно да се движат автомобили, за да не се създават излишни натоварвания и опасност за инциденти на пътуващите, които са в посока Бургас или в посока София, които се завръщат след почивните дни, ще направим всичко необходимо да се осигури комфортът на пътуващите. За тези ремонти, за които ме питате, мога да Ви кажа срок, след като бъде приет бюджет 2025 г., когато са налични капиталовите разходи на Агенция „Пътна инфраструктура“, защото ние сме в огромно закъснение вече. Иначе, ако беше приет в срок през миналата година, щях да Ви отговоря наистина. Следващият въпрос е от народния представител Димитър Гюрев относно ремонт на третокласен път 8611 Белица – Загражден. Заповядайте, господин Гюрев, да развиете вашия въпрос. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, хората в района на селата Белица и Загражден продължават да чакат довършването на пътя между двете населени места и това чакане продължава вече над 60 години време почти колкото един човешки живот. Тази отсечка освен двете села свързва и две области – Пловдив и Смолян, и се явява алтернативен маршрут между двата областни центъра. на регионалното развитие и благоустройството по този казус, като Вие сте третият министър поред. В устен отговор на отправен от мен въпрос през миналото Народно събрание Вашата предшественичка ми отговори следното: „На 17 октомври 2023 г. е получен протокол, съставен от поредната среща с изпълнителя, в който е записано, че възобновяване на строителството на този етап е нецелесъобразно за тях и те прекратяват договора.“ И заяви още: „Провеждаме разговори с Агенция „Пътна инфраструктура“ с изпълнителя, но ако не достигнем до някакво разумно за изпълнение и реализация на проекта решение, ще се премине към откриване на нова обществена поръчка.“ Цитираният отговор е даден на 9 август 2024 г. и оттогава мина почти половин година и очевидно все още няма никакво решение. Първият въпрос, който съм отправил по този казус, е още в Четиридесет и отговорът към него е даден на 16 юни 2023 г. Още тогава изпълняващият длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството към онзи момент – Андрей Цеков, отговори, че се разглежда вариантът за пускане на нова обществена поръчка. Ако това вече се беше случило, най-вероятно новият избран изпълнител щеше да е започнал дейност за довършването, все пак а от предишния изпълнител да се търси отговорност по съответния ред. Тоест имаме година и половина безвремие, откакто темата отново стана актуална след първия ми въпрос, и общо вече пет години, откакто поради предсрочно изчерпване на средствата по обществената поръчка вследствие на превишаване на обемите на работа от първоначалния изпълнител ремонтните дейности спират до етапа чакълиране заради изчерпване на средствата. Въз основа на всичко, казано дотук, моля да ми отговорите: има ли взето решение как да се продължи ремонтът на пътя? Колко още време трябва да мине, за да стане ясно, че довършването му от сегашния изпълнител очевидно е загубена кауза и отговорност от него трябва да се търси по съответния ред, и не е ли време вече да се обяви обществена поръчка, за да се тръгне най-накрая към решаване на въпроса? В противен случай

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гюрев, надявам се, че това, което ще Ви отговоря, не повтаря казаното от госпожа Коритарова. В Агенция „Пътна инфраструктура“ продължават да се разглеждат правните и техническите възможности за доизграждане на 7,57 км отсечка от път III-8611, Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000 18+000 след отказа на изпълнителя „ИСА 2000“ ЕООД да продължи строителството на обекта. До момента АПИ е провела многократни срещи с дружеството с цел търсене на възможност за довършване на строително-монтажните работи на третокласния път. За изграждането на участъка са сключени два договора, като проведената тръжна процедура е била изцяло по наредбите на Закона за обществените поръчки. За изпълнител на проектирането и строително-монтажните работи е сключен договор на 4 декември 2018 г. с „ИСА 2000“ ЕООД. Договорната стойност е била 4 млн.

336 лв. Изпълнените до момента дейности са на ниво пътна основа. В хода им е възникнала необходимост за извършването на строително-монтажни работи, които не са предвидени в сметната стойност на договора, поради спецификата на планинския терен, различни геоморфоложки особености на съществуващите скални откоси и други технически обстоятелства. Поради това е необходимо осъществяване на дейности, които изискват допълнително финансиране, което надвишава договорената стойност. Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършила одит за съответствие на физическо състояние на изпълнените от обекта дейности и извършените плащания на проучвателно-проектантски работи и строителство. С писмо от 31 август 2023 г. Агенция „Държавна финансова инспекция“ е уведомила Агенция „Пътна инфраструктура“, че ще бъде извършена финансова инспекция за проверка на законосъобразността относно изпълнението на сключения с „ИСА 2000“ ЕООД договор и извършените плащания по него. В писмото е посочено, че при първа възможност и съобразно административния капацитет Агенция „Държавна финансова инспекция“ ще извърши финансова инспекция в АПИ за установяване на законосъобразността на изпълнението на договора. За моя изненада и съжаление, очевидно към настоящия момент проверката не е започнала. Заключенията от нея ще са основания за предприемане от Агенция „Пътна инфраструктура“ на допълнителни и последващи действия за завършването на проекта. С нетърпение ще чакам АДФИ да се явят и да извършат тази проверка. Междувременно и аз ще възложа допълнителни такива, за да се разберат фактическите обстоятелства изобщо по целия този казус, защото наистина е доста интересен. Благодаря. Господин Министър, повечето от нещата, които ги казахте като хронология, уверявам Ви, че те са пределно ясни на хората в района. На практика им казвате, че ще продължават да чакат. Към Агенция „Държавна финансова инспекция“ съм се обръщал и аз през април месец 2024 г. и ми отговориха абсолютно същото. Тоест поради стеснен капацитет те ще започнат проверката, когато имат възможност, само че това не удовлетворява нито Вас, със сигурност, нито мен, нито пък жителите в района още повече. В такъв случай аз също ще се опитам по някакъв начин да се свържа с тях, допълнително да поискам да започнат тази проверка, защото тя е толкова важна за АПИ, за да решат как да действат нататък, но Ви уверявам, че търпението на хората в района се е изчерпало отдавна. Благодаря.

Да, така е, учудващо е седем години Пътната агенция как е забравила за този път. Наистина ще се информирам детайлно какво се е случило и ще напомня на АДФИ в крайна сметка да се яви, както е, защото преди две години тя е забравила, изглежда. Благодаря. Благодаря Ви и аз. Следващият въпрос е от народните представители Борис Аладжов и Александър Койчев относно намаляване на загубите на питейна вода в Бургаска област. Господин Койчев, запоявайте. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ Загубите на водопреносната мрежа на питейна вода са проблем с национално значение. Години наред инвестициите там са крайно недостатъчни и нивата на безвъзвратно пропиляната вода достигат до над 80% за някои области. Разбира се, това е за сметка на всички български граждани, които са абонати на ВиК дружествата. Бургаска област не прави изключение от тази печална статистика – макар и с 52% загуби на питейна вода, числото е твърде голямо и се отразява на сметките на абонатите на ВиК. Две са основните причини, на които се дължи това. Първата и по-значима е влошеното техническо състояние на захранващи и деривационни водопроводи. Става въпрос за 15 трасета с обща дължина около 143 км. Втората причина е кражба на вода от недобросъвестни абонати. Докато последната е изцяло по силите на ВИК – Бургас, да бъде решена, то за първата са необходими спешни мерки от страна на държавата в лицето на МРРБ. Това е така, тъй като нито общините, нито ВиК дружествата могат да си позволят размера на необходимите инвестиции. Намаляване на загубите по водопреносната мрежа до минимум е една от най-ефективните мерки за противодействие на периодично възникващи водни кризи. Паралелно с това е нужно да се работи с ускорени темпове по въвеждане в експлоатация на резервни водоизточници, като язовирите „Ахелой“ и „Порой“, тъй като основен поминък на по-голяма част от общините в Бургаска област е туризмът и е недопустимо да има режим на водата в летния сезон. Предвид гореизложеното Ви задаваме следния въпрос:

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господа Аладжов и Койчев, Във връзка с поставените от Вас питания Ви предоставям информация, която получих от Българския ВиК холдинг и ресорните на Министерството дирекции, които са се занимали с казуса. По отношение на загубите на вода и влошено техническо състояние на захранващи и деривационни водопроводи следва да се има предвид, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Бургас, през 2020 г. стартира мащабен ВиК проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., фаза 1, който продължава изпълнението и в настоящия програмен период –„Околна среда“ 2021 – 2027 г., фаза 2. Проектът включва инвестиции в реконструкцията на ВиК мрежата на територията на област Бургас за агломерация на над 10 000 жители, като това са градовете Карнобат, Айтос, Бургас, Поморие, Ахелой, Несебър, Обзор, Черноморец, Созопол, Лозенец, Китен, Приморско и Царево. В обхвата на Проекта са включени и реконструкции на деривациите „Камчия-юг“, участък на деривация „Камчия- север“ през село Рудник, Ясна поляна от главна разпределителна шахта 1 до връзка към водоемен град Царево, Ясна поляна от главна разпределителна шахта 1 до отклонение към град Созопол, Ясна поляна от отклонение към град Созопол до град Черноморец, Ясна поляна от напорен водопровод 4000 куб. м до напорен водопровод на град Приморско, на реконструкция на главен водопровод за квартал „Сарафово“. Реконструкцията на главния водопровод за квартал „Сарафово“ е изпълнена на реконструкциите на деривациите „Камчия-юг“ и Ясна поляна от главната разпределителна шахта 1 до връзка към водоемния град Царево са пред финално изпълнение. Реконструкцията на останалите деривации е на етап проектиране и ще се изпълнява в рамките на фаза 2 на проекта. Обръщам внимание, че ВиК дружества са задължени да експлоатират и поддържат ВиК мрежата, като извършат инвестиции със собствени средства с цел намаляване на експлоатационните разходи, подобрение на техническото и експлоатационното състояние на инфраструктурата, подобрение на показателите за качество, ефективност и други, с оглед повишаване на качеството на предоставените ВиК услуги. Получени са отчети към Комисията за енергийно и водно регулиране за периода 2021 – 2023 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, град Бургас, отчита 53 км обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа. По отношение на въвеждане в експлоатация на резервните водоизточници „Ахелой“ и „Порой“ Ви уведомявам за язовир „Порой“ и язовир „Ахелой“ са изготвени проектите на санитарно-охранителни зони и тече процедура в Басейнова дирекция „Черноморски район“. Извършват се и необходимите ремонтни работи по двата язовира за въвеждането им във възможност за използване за питейно-битово водоснабдяване. Съгласно предоставената информация от ВиК оператора предстои обявяване на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и авторски надзор на резервно водоснабдяване на град Бургас от язовир „Порой“. Трасетата за довеждащи водопроводи, местата на помпени станции и пречиствателна станция за питейни води са проучени и избрани. За тях са изготвени парцеларни планове и подробни устройствени планове. Язовир „Ахелой“ в миналото е бил използван за водоснабдяване и е имало обособен парцел със съществуващи стари сгради за микросита, озонаторно, хлораторно и помпена станция. Операторът е извършил необходимите ремонти за възстановяване на съоръженията и е изготвен инвестиционен проект: „Пречиствателна станция за питейни води „Ахелой“, за който има издадено разрешение за строеж. За съжаление, към момента от Холдинга докладваха, че няма осигурено финансиране за изпълнение на строително-монтажните дейности. Благодаря.

км. Надявам се Вие като министър на регионалното развитие и благоустройството да следите тези процеси да стават по-бързо, защото от години наред нищо не е правено в сектора, както и ключово значение е ремонтът на язовирите „Ахелой“ и „Порой“ и включването им максимално бързо към деривация „Камчия“, тъй като те осигуряват близо 27 милиона кубически метра вода на година, което е половината от потреблението на Бургас, и при случай на воден режим може да се намесят, особено в летния сезон. Благодаря. Благодаря, господин Койчев. Дуплика желаете ли? Не. Следващият въпрос е от народните представители Борис Аладжов и Александър Койчев относно степен на завършеност и необходими средства за построяване и въвеждане в експлоатация на язовир „Раков дол“.

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, обезпечаването на населението с вода за питейни нужди е изключително важно за нормалното функциониране на държавата, тъй като е елемент от националната сигурност. Нередовното водоснабдяване поражда социално напрежение и е недопустимо, особено що се касае за европейска държава в 21 век. През годините различни области в страната изпадат в кризисно състояние, следва воден режим и обикновено мерки, които вървят след събитията. Емблематичен пример за това е водната криза в Перник през 2019 г. Основна причина за проблема там е силно амортизираната инфраструктура и липсата на резервни водоеми. В Бургаска област ролята на такъв резервен водоизточник може да играе започналият да се строи преди 1989 г., но незавършен язовир „Раков дол“, намиращ се на територията на община Средец и община Созопол. Предвид това, че туризмът е основен поминък за голяма част от общините, завършването на проекта придобива все по-голямо значение за целия регион. Предвиден е да се построи на два етапа – първият е за 240 милиона кубически метра, а вторият за 400 милиона. Впоследствие, след засушаванията през 1984 г., целта е да се постигне обем от 185 милиона кубически метра. През 2004 г. министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме подписва договор за предоставяне на концесия върху язовир „Раков дол“, изравнителен водоем и гравитачна деривация към него. Фирма „Раков дол проджект“ АД е одобреният изпълнител на обекта. Общата стойност на инвестицията, която е трябвало да бъде направена, възлиза на 164 млн. лв. Концесията е била за срок от 35 години и строителството е трябвало да приключи до 2008 г. Самото инвестиционно намерение така и не се осъществява. Към днешна дата планираният като водно чудо на Югоизточна България язовир пустее и е изоставен.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството не разполага с информация, свързана с проектирането и изграждането на язовир „Раков дол“. Видно от Вашето изложение към зададения въпрос, през 2004 г. бившият министър на земеделието предприема стъпки, свързани с доизграждането и ползването на водностопанското съоръжение. Следва да се отбележи, че много от язовирите, предвидени в миналото за напояване, са били с намерения за комплексно ползване както за добив на енергия, така и за питейно-битови нужди. Доколкото е известно, проектните и строителните дейности по изграждането на язовир „Раков дол“ са стартирали преди повече от 30 години при различни икономически, демографски и климатични условия, както и при други технически норми и стандарти. За преценка на възможността за ползване на язовира за питейно-битово водоснабдяване е необходимо за обекта да бъдат изготвени актуални прединвестиционни проучвания в съответствие с действащата нормативна уредба, да се направи обследване на изпълненото строителство и наличната техническа документация. При изготвяне на актуална проектна документация следва да бъдат взети предвид новото водопотребление, перспективите за развитие на региона, демографските тенденции, климатичните промени и тяхното влияние върху наличните водни ресурси, съответствието на качествата на суровата вода с актуалните изисквания за ползване за питейно-битови цели, необходимостта от съпътстваща водоснабдителна инфраструктура за пречистване и доставяне на водата до потребителите, както и нейната цена, която ще се формира при изграждане на новите съоръжения. Необходимо е да се направи анализ разходи – ползи, в резултат на който да се докаже икономическата ефективност при използване на съоръжението за питейно-битови нужди, както и да се търсят източници за финансиране. допълнение, обръщам внимание, че вследствие на констатираните тенденции на засушаване се отчита и необходимостта от осигуряване на резервно водоснабдяване на населените места в страната. В тази връзка за осигуряване на резервно водоснабдяване на населените места по Черноморското крайбрежие

и „ВиК“ ЕАД – Бургас, язовирите са предоставени за стопанисване от ВиК оператора, който от своя страна предприема действия за включване на съоръженията към съществуващата водоснабдителна система на региона. В процес на проектиране и изграждане са съоръженията за пречистване и транспортиране на водата до съществуващата ВиК инфраструктура за водоснабдяване на населените места. Необходимостта от осигуряване на други допълнителни резервни водоизточници на територията на Бургаска област и планирането на развитието на водоснабдителните системи и съоръженията следва да се определи по реда на действащата нормативна уредба. Благодаря. Благодаря. Реплика желаете ли? Не. Добре. Преди да пристъпим към следващия въпрос, бих искал да информирам народните представители, че времето за парламентарен контрол почти е изчерпано, затова след приключването на въпросите към министъра на регионалното развитие ще приключим и днешния работен ден. Следващият въпрос е от народните представители Константина Петрова и Искра Михайлова относно мерки за ограничаване на скоростта в населени места на територията на община Шабла, част от републикански път I-9. Уважаеми господин Председател, господин Министър! През населените места Езерец, Ваклино и Дуранкулак в община Шабла минава републикански път I-9, водещ към Контролно-пропускателен пункт „Дуранкулак“. този участък местното население е изправено пред сериозен проблем, свързан с интензивния трафик на автомобили и тежкотоварни камиони. Много от водачите не спазват ограниченията за скорост в населените места, което създава значителни рискове за безопасността на хората и влошава качеството на живот. Местните жители многократно са сигнализирали за нуждата от спешни мерки за овладяване на ситуацията, като включително се е стигало до протестни действия на границата.

поставяне на камери за контрол на скоростта, изграждане на изкуствени неравности или други мерки за подобряване на пътната безопасност? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦОНЧО ГАНЕВ: Благодаря. Господин Министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми народни представители Петрова и Михайлова, трасето на път I-9 граница Румъния – Дуранкулак – Шабла от км 0 до км 30 преминава през урбанизираните територии на селата Дуранкулак, Ваклино, Езерец и Горун в община Шабла. За ограничаване на скоростта на движение в участъците през село Дуранкулак при 5-и км, село Ваклино при 11-и км и село Горун при 29-и км са изградени повдигнати пешеходни пътеки. За обезопасяване на трасето заостряне вниманието на шофьорите са поставени пътни знаци А18 „Пешеходна пътека“ и В26 „Забранено движение със скорост, по-висока от означената“ – 30 км в час. Указателните табели Д11 „Начало на населено място“ и Д12 „Край на населеното място“, намиращи се на пътищата от републиканската пътна мрежа, включително и в община Шабла, показват участъците, в които се прилагат правилата за движение в населено място, а контролът по спазването им е в правомощията на органите на Министерството на вътрешните работи. Съгласно постоянната организация на движение в участъците са налични всички необходими пътни знаци. Планира се през новия строителен сезон опресняване на хоризонталната маркировка на първокласния път, преминаващ през територията на област Добрич. Поддържането на републиканските пътища в чертите на населените места е ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура“ само за платното за движение. Подобряването на видимостта в отсечките съгласно Закона за пътищата и правилника за неговото прилагане, организирането на дейностите по поддържането на републиканските пътища извън платното за движение в границите на урбанизираните територии са задължение на съответната община – в случая Община Шабла. В отговорностите ѝ се включват и тротоарите, крайпътното озеленяване извън платното на движение, ограничителните системи и пътните знаци.

В допълнение, бих искал да Ви информирам, в програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ е заложено изработването на разширен идеен проект на подробен устройствен план за модернизация на път I-9 в участъка ГКПП „Дуранкулак“ – Варна с привеждане към габарит Г20 с по две ленти на движение в посока и обходи на населените места, включително и на Шабла. Проектирането ще включва разработване на вариантни решения към първи етап от проектната разработка, които ще са предмет на екологична процедура, която завършва с решение по ОВОС. влизането в сила на решението на компетентния орган по околна среда и води ще е налично одобрено трасе, за което ще се разработят идеен проект и проект на подробен устройствен план. Предвижда се обществената поръчка за избор на изпълнител за проектиране да стартира през 2025 г.

и господа! Знам, господин Министър, че е твърде къс периодът, в който сте, но въпросът е много важен и от много отдавна и никой досега не е предприел мерки. Надеждата ни е във Вас и във Вашето отношение.

Свлачищният участък е между град Бобов дол и село Бабино при км 27+100. Участъкът е означен с пътни знаци и към момента е проходим за автомобили, като същите преминават през банкета на пътя. Път III-602 е изключително важен за осигуряване транспортната свързаност на населените места от общината с общинския център – град Бобов дол. В града са съсредоточени училищата, детските градини, детските ясли, общински и държавни институции. При прекъсване на транспортната връзка ще бъде изключително затруднено както транспортирането на учениците и децата до детските градини, така и ще така и ще бъдат прекъснати транспортните връзки със следните селища: селата Горна Козница, Коркина, Мала Фуча, Голема Фуча, Бабино, Бабинска река, Новоселяне и Долистово. В отговор на писмо, което е изпратено от общинската администрация на 12 юли 2024 г., АПИ уведомява, че се предвижда да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране на строителство и за инженеринг и за упражняване на строителен надзор. В писмото са конкретизирани срокове за изпълнение на поръчката. Следва да се вземе предвид, че към настоящия момент в Община Бобов дол не са постъпвали никакви документи, свързани с проектирането или разрешителните режими. Във връзка с горното отправям към Вас следния въпрос: какви мерки ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройство за състоянието на път III-602 Коняво – Бобов дол в участъка при към км 27+100? Благодаря Ви, господин Министър, наистина, моля Ви, конкретизирайте време, в което може да вземете мерки. Господин Министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.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 Мала Фуча – Бобов дол в участъка при 27-и км Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда през първото тримесечие на тази година да обяви обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за проектиране и строителство, или така наречения инженеринг, и за упражняване на строителен надзор. Надявам се това да не е лошо според някои колеги. Прогнозната им стойност ще е 2,58 млн. лв. с ДДС за проучвателно-проектантските и строително-монтажните работи, а за строителния надзор – 154 800 лв. с ДДС. До момента е изготвено заданието за проектиране и техническите спецификации, които ще послужат за откриването на тръжната процедура. Прогнозен срок за проучване и изготвяне на техническия проект е 90 календарни дни, като той не включва времето за съгласуване, а на строителството индикативно е 180 дни след подписване на Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка. Компрометирането на участъка от третокласния път с дължина 15 м е от падналите в началото на месец май 2023 г. обилни валежи. В отсечката е пропаднала дясната лента на платното за движение в посока град Бобов дол. Веднага са предприети необходимите мерки за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства. Разширена е незасегната пътна лента с насипване на скален материал за двупосочното преминаване на автомобилите. Участъкът е сигнализиран с необходимите пътни знаци, които да предупреждават шофьорите и да предотвратят предпоставките за пътнотранспортни произшествия. Благодаря.